Rekli ste, da skrb zapuščenih živali je izključno pristojnost občine, ki je plačana iz izravnav. Kdo pa je pristojen in ima pristojnost za odvzete rejne živali? Res je, za domače živali je odgovoren lastnik, ampak če mu ga inšpekcija odvzame, kam ga da, razen v klavnico oziroma v odkup. Kot sem pa rekel, nobeden ne kupi. In jaz bi rad rekel, da to, kar smo v Levici predlagali, da se naredi, zgradi vsaj eno ali več uradnih državnih zavetišč za rejne živali, to je tudi želja uradnih veterinarjev, inšpektorjev, ker bi s tem bila njim omogočena ena lažja dejavnost, lažje in bolj kvalitetno delo. Ta stvar ne funkcionira, gospod minister. Hvala.

najprej na začetku povem, da seveda tudi sama podpiram predlog zakona, ki ima mnoge dobre rešitve, primerne rešitve,

prvega leta, ko sem v tem parlamentu sedela, ko smo sploh prišli z idejo o definiciji živali kot čutečih živih bitij, sem bila osebno deležna kar nekaj posmeha. Mislim, da danes skorajda ni razpravljavca, ki ne bi vsaj nekajkrat poudaril, da so živali čuteča živa bitja. Kar pa se pozablja, da ne govorimo zgolj o domačih hišnih živalih kot čutečih živih bitij, govorimo o vseh živalih. vseh. O rejnih, o domačih, o prostoživečih. Zato je meni ta diskusija vselej nekoliko tudi dvolična, ker taisti parlament, ki govori o živalih kot čutečih živih bitij, pa sprejme zlahka odlok o odvzemu medvedov iz narave, pri čemer se reče – odvzem za odstrel. Agencija Arso izda odločbo o odstrelu, kar sicer kasneje pade na Upravnem sodišču, ampak spet nikomur nič. Ta diskusija je vselej nekoliko dvolična in nismo mi še tam, kjer bi morali biti. Če bi bili tam, potem tovrstnih debat sploh ne bi bilo. Da ni vse v redu z rejnimi živalmi, oprostite, to je jasno. Vsi posnetki, ki smo jih bili deležni – pa itak se je že vedelo, kako se ravna, ne govorim, da vsi, ampak mnogi –, vsi to izkazujejo. In potem seveda sledi reakcija državljank in državljanov, ko se tam nič ne zgodi,

posnetki, ki so krožili pred nekaj meseci, so vsaj za moje oči nedvoumno izkazali, da tam pa je šlo za mnoge nepravilnosti in, če želite, za mučenje teh živali. živali. Mislim, da ta zakon je seveda dobrodošel, in res upam, da bo dvignil nek nivo zaščite, je v mnogih rešitvah tudi podoben zakonu, ki smo ga Socialni demokrati že predlagali, ki je bil sicer takrat na odboru zavrnjen ravno zaradi tega, ker naj bi obravnavali vladni zakon. Mi seveda temu ne bomo oporekali, kvečjemu bomo podprli. Ampak moj namen je vseeno, minister, da smo sposobni razumeti, da je marsikaj v praksi še zelo zelo narobe, in da očitno mučenje živali določeni razumemo drugače od inšpekcijskih služb, jaz ne vem.

smo v Portorožu zaznali mnogi občanke in občani neposredno mučenje, vsaj po našem mnenju, in to je zelo zaokrožilo po spletu. Namreč šlo je na beračenje na način, da si psa privezal zraven sebe, mu nataknil očala in klobuk in ta pes je bil nato v hudih vročinskih razmerah, neposredno na portoroški ploščadi, kjer sploh ni dreves in tako dalje, vsaj 10 ur izpostavljen soncu. Sledila je res huda reakcija ljudi. Prijava je šla policiji, inšpekcijam. Inšpekcija je nato prišla, a ni zaznala neposredne kršitve. Seveda je to pustilo izjemno grenak priokus pri ljudeh, ki so zaznali to mučenje, ki so prijavili, a se zgodilo ni nič. In potem je seveda neko dojemanje ljudi, da očitno je pa to vse še vedno dopustno. Ni dopustno in treba je jasno in glasno povedati, da to ni dopustno,

In da je res šlo za mučenje, izkazuje res ogromno ljudi, ki so to prijavili, zato mislim, da je potreben in nujen jasen zapis v zakonu, da je to nedopustno, če morda inšpekcija ni mogla ukrepati zaradi tega.

Vsak dan, celotno poletje, na portoroški ploščadi, na promenadi, ti psi so bili izpostavljeni res krutim razmeram, ker pač vemo, da v poletnem času bi morale biti biti živali doma oziroma seveda ne izpostavljene tem pogojem. Pri nas se je tudi zgodilo večkrat, da so pse pustili zaprte v avtomobilih, takrat je tudi inšpekcija ukrepala in tako dalje. Skratka, ta določba je zaradi tega, da bi se tudi olajšalo delo inšpekcijske službe, ki bi lahko potem neposredno ukrepala, ko ugotovi; pa morda tudi zbirati izjave ljudi, ki so to zaznali, morda izvesti malo širši postopek. Tu zdaj apeliram, da se sprejme nek akcijski načrt, da te veterinarske službe vseeno malo boljše ali pa dosledneje delajo. Ne želim biti preveč kritična, samo dejstvo je, da marsikaj, kar se prijavi, ker so ljudje dovolj ozaveščeni, ostane brez epiloga, ker inšpekcija ne ugotovi kršitev. In to je narobe. Mi govorimo o tem, da je treba ljudi ozaveščati. Ko so ljudje ozaveščeni in prijavijo, se pa nič ne zgodi, seveda to ima nek kontraefekt. Čisto na koncu morda samo to, jaz seveda mislim, da bi bilo nujno sprejeti tudi amandma glede delitve financiranja med državo in občinami, ker je to edino pravično. Res je, da gre za izvirno pristojnost občin, a na drugi strani na drugi strani pa se lahko določijo posamezne naloge ali programi iz pristojnosti občin, kjer obstaja širši javni interes, in se na ta način zagotovijo sredstva iz državnega proračuna. In mislim, da v kontekstu financiranja zavetišč, kjer obstaja vseeno nevarnost, da bi se zaradi tega, da bi se prišparalo s sredstvi, na koncu izvajale upravičene evtanazije zdravih živali ne glede na prepoved. Bojim se, da bi nekdo lahko rekel, da ta žival ni zdrava in da je za evtanazijo zaradi tega, ker pač recimo posredno to zavetišče ne bi imelo sredstev. Pa veva oba, da so se dogajale tudi nepravilnosti v določenih zavetiščih ravno na račun nesorazmernega števila evtanazij. Bilo je obravnavano ravno v letošnjem letu. Tu so nevarnosti. In mislim, da ta finančni zalogaj ni preveliko breme za državo, da ga ne bi ona mogla prevzeti. Na koncu glede privezovanja na verige. Moje osebno stališče je še vedno, da je treba v celoti prepovedati, brez izjeme, ki ste jo določili v zakonu. Bojim se, da bo ta določba vseeno na koncu zlorabljena. Če nič drugega, že zaradi izjav, ki smo jih poslušali ob obravnavi našega predloga zakona na pristojni komisiji, ko smo slišali, da je žival pač za kmetijsko dvorišče, da pogrešajo čase, ko so bili lovi na pse in mačke in tako dalje. Zavest ponekod je še vedno vseeno malo, pa bom rekla, nazadnjaška in kaže na to, da prave skrbi te živali ne bodo dobile. Pa jaz sploh tukaj ne mislim, da je velika razlika med podeželjem in mestom. Jaz mislim, da na podeželju marsikdo ravna zelo primerno in odlično z živalmi. Tukaj je nastala neka korelacija, češ da na podeželju pa slabše ravnajo. To sploh ni res. To je daleč od resnice. In če bi mi živeli še v neki naprednejši državi, bi danes tudi govorili o tem, da bi se v zakon zapisalo, da si dolžan hišno žival, torej ki jo imaš doma, vsaj uro do dve uri na dan peljati na sprehod, ampak to je mogoče še neka utopija. To je lahko samo priporočilo. Moje mnenje je, da bi vseeno bila boljša prepoved v celoti pa prehodno obdobje, kot pa dovoliti na tej jeklenici, dolgi 5 metrov, ker se bojim, da določene zlorabe bodo. Ampak za konec naj povem, da pozdravljam predlog zakona, da sem vesela, da to danes obravnavamo. Mislim, da tu gre za res nek velik korak naprej. Da pa ne pozabimo na neko vrsto dvoličnosti, ker govorimo o vseh živalih, ne samo hišnih. Vsaj morali bi govoriti o vseh živalih. HEFERLE:** Hvala lepa. Izčrpali smo seznam razpravljavcev. Želi besedo še minister? Da. Izvolite. lepa tudi za vse te razprave v tem drugem delu. Ne bom se ponavljal glede financiranja in glede določb, ki sem jih že prej omenil. Torej dopolnitve zakona z detajlnimi zadevami. Se strinjam in hvala tudi za misel, da vendarle tudi na podeželju znamo dobro skrbeti za živali, in se s tem absolutno strinjam. Bi pa vendarle dodal še eno misel, da ne bo neslišano.

Pri rejnih živalih, če se ugotovi dejansko nepravilna reja, mučenje, se najprej te živali poskuša prodati drugemu, recimo bolj odgovornemu rejcu. Če ne, seveda gre potem v klavnico. Naj dodam, da naše ministrstvo pa tudi sam osebno, predvsem sam osebno lahko govorim o tem, imam ničelno toleranco do kakršnegakoli mučenja domačih živali, katerihkoli. In sem bil ravno tako kot tudi vi zgrožen ob posnetkih, ki so krožili pred meseci in tudi potem kasneje, in takrat takoj naročil upravi za varno hrano, naj identificirajo tisti hlev, kjer se je to dogajalo. Potrebovali so nekaj dni, da so identificirali hlev, in šli potem v kontrolo in potem se je vse to odvijalo naprej, kar ste že ugotovili. Moram poudariti, da morda tudi zaradi tega inšpekcija takoj odreagira na vse prijave. Težko pa, mislim, da razumete, da ne morem in ne želim niti komentirati postopkov, tudi omenjeni postopek na morju, ker jih ne poznam in tudi nisem inšpektor in bi bilo nekorektno do mojih kolegov. Verjamem pa, da odreagirajo takoj in tudi odreagirajo skladno z zakonom in presojajo tudi skladno z zakonom. Zagotovo je v praksi kaj narobe, se strinjam, tudi zato dopolnjujemo zakon. In prepričan sem, da tudi današnja razprava tukaj bo pripomogla k ozaveščanju vseh imetnikov živali – domačih, rejnih, katerihkoli – o tem, da tudi slovenska javnost ali pa tudi minister nima tolerance do kakršnegakoli mučenja, nepravilnega ravnanja s katerimikoli domačimi živalmi. In mislim, da je to prav, da da to vedno znova ponavljamo, in da bomo, kar se tega dela tiče, izvajali striktno zakonodajo brez ovinkov in brez kakršnihkoli olajševalnih okoliščin. Da, vse živali so čuteča bitja. Morda samo še zadnjo misel glede morebitne evtanazije zdravih živali, ki se prepoveduje. Do sedaj je prišlo v zavetišča letno okoli 10 tisoč živali. Že v zadnjih letih po naših podatkih iz uprave za varno hrano je prišlo do evtanazije zaradi pomanjkanja prostora zgolj nekaj živali letno, ne nekaj odstotkov. Nekaj živali. Mislim, da skorajda v večini let na prste na prste obeh rok lahko preštejemo, le v nekaterih letih morda do 20. Večina usmrtitev se zgodi zaradi zdravstvenih razlogov. Dejstvo je, da tudi v zavetišča prihajajo nekatere živali poškodovane, obolele in tako naprej. V tem primeru se pa iz zdravstvenih razlogov usmrtitve dogajalo. Ko pa govorimo o zdravih živalih, mislim, da je podatek za leto 2019, mislim da imam prav v mislih, samo 5.

mačke spuščajo nazaj v naravno okolje po sterilizaciji in kastraciji, torej tudi s tem se nekako ureja ali pa omejuje prehitro prehitro razmnoževanje v tem naravnem okolju, ko govorimo o divjih mačkah. Psov seveda ne moremo spuščati v naravno okolje, ker potem lahko psi tvorijo pasja krdela in bi lahko bilo že včasih kje tudi nevarno. Ampak vedno pa poiščejo novega lastnika. Je pa res, da pri domačih psih praviloma, ker so čipirani, tudi poiščejo lastnika, ki je tudi potem nosilec stroškov za to

DOBLEKAR (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Jaz sem zelo vesel, da je končno ta zakon pripravljen, da smo nekako skupaj dosegli tudi konsenz oziroma da se vsi strinjamo, da so te spremembe nujno potrebne. Na te spremembe se je dolgo čakalo in po mnogih pogovorih – in tukaj je treba tudi seveda pohvaliti angažma ministra dr. Podgorška. Pa ne da bi ga preveč hvalil, ker sam tega nima preveč rad, ampak dejansko je prišlo do enega pravega dogovora in do zakona o zaščiti živali, ki bo res velika dobrobit vseh živali, hišnih ljubljenčkov in tudi rejnih živali. Vsekakor tudi podpiram ta nov amandma koalicije za uporabo ovratnice ali oprsnice za pse, ki so na jeklenici, kajti prebral sem precej gradiva na spletu, govoril tudi z mnogimi, ki se na te stvari bolje spoznajo kot jaz. In so pač mnenja, da nekako se bo lahko tudi sam lastnik psa psa odločil, katero možnost bo izbral. Seveda je to odvisno tudi od tega, kakšen je ta pes,

čim več lastnikov psov. Seveda je dobrodošlo tudi prehodno obdobje, da se bomo lahko na te stvari počasi lepo navadili. In verjamem, da bodo te spremembe predvsem v korist živali. Kar se tiče zavetišč, je bilo že veliko povedanega. Tudi ta možnost, da da je do 30 dni za stroške živali v zavetišču dolžna poskrbeti občina, do 120 dni lastnik zavetišča in nad 120 dni država, se mi zdi primerna rešitev,

da se ne bi ta zavetišča preveč polnila s temi živalmi zgolj zato, da bi se tu nekaj zaslužilo. In se mi zdi prav, da je ta rešitev v taki obliki. Na koncu, kot rečeno, je prav, da vsi skupaj ta zakon podpremo. In verjamem, da bo ta zakon

sodoben, če temu lahko tako rečem. In mislim, da bo lahko kar nekaj časa v takšni obliki tudi živel. Moja podpora je stoodstotna in upam, da

predvsem na sprehodih, ki imajo različne ovratnice z light showi, lučkami, različnimi laserji in podobne zadeve. Mislim, da bi moral tu tudi človek malce

kako se tej živali, če temu tako rečem, streže, da žival ne bo trpela. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Še enkrat, z veseljem bom podprl ta zakon o zaščiti živali. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi, zaključujem razpravo o tem amandmaju. V razpravo dajem 12. člen in amandma Poslanske skupine SD. Želi kdo besedo? Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, v okviru glasovanj.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Francu Kanglerju. Državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve, izvolite za govornico. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci! Pred vami je druga obravnava sprememb in dopolnitev Zakona o javnem redu in miru. V tem zakonu gre za bistvene spremembe, kjer se določijo predvsem globe iz tako imenovanih tolarjev v evre, in tu gre predvsem za bistveno spremembo. Istočasno je Vlada pripravila spremembo naslednjih določb. V 5. členu gre za širitev upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, predvsem za humanitarne in splošnokoristne namene. Velikokrat smo bili priča, ko se civilna družba odloči, da v nekaterih zadevah pomaga zbirati prostovoljne prispevke, in na ta način omogočamo širitev upravičencev,

nekdo oškodovanca udari večkrat, ne le enkrat. To je zelo pomembno zaradi razmerja v obstoječem zakonu. Ni vključevalo vseh oblik nasilja med osebami v bližnjem razmerju. V 8. členu gre za posledice v okolju povzročenega prekrška hrupa, pri čemer policija prejme anonimno prijavo kršitve. In če policisti pridejo na kraj dejanja in zaznajo tudi prekoračitev same določbe hrupa, sami ukrepajo. V 11. členu se dovoli pokanje z acetilenom, tako imenovanim karbidom, in omeji samo na velikonočne praznike in praznik dela oziroma v času praznovanj. Potem v 27. členu širimo pristojnosti na občinske redarje za nadzor nad storjenim prekrškom iz 8. člena –povzročanje hrupa in 10. člena – prenočevanje na javnem kraju. Bistvo je tudi amandma, ki je bil na odboru sprejet k 4. členu, predvsem po prvem odstavku, ki govori »na javnem kraju«, drugi odstavek pa »lahko povzroči vznemirjenje, razburjenje tudi izven javnega kraja«. Ta amandma, ki ga je koalicija vložila, je bil na samem delovnem telesu tudi sprejet. V skladu s poslovnikom pa tudi predlagam, da se tretja obravnava opravi na tej seji Državnega zbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Grimsu. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 25. seji 7. 9. in v nadaljevanju te seje 9. 9. kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. V imenu predlagatelja je podal obrazložitev državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve gospod Franc Kangler in predstavil zakon tako, kot smo ga slišali slišali danes. Glede pripomb, ki so bile v razpravi – sam zakon je sicer podprla tudi Komisija Državnega sveta za državno ureditev – pa so največ pripomb imeli opozicijski poslanci v zvezi s spremembo drugega odstavka 7. člena veljavnega zakona, češ da bi ta sprememba pomenila, da je okrnjena pravica do izražanja kritike oziroma do svobode javnega mnenja. S strani koalicijskih poslancev pa je bil odgovor, da pač nikakor ni namen te določbe utišati kritike, temveč da je namen omejiti oziroma preprečiti nadaljnjo rast pouličnega nasilništva, pri čemer opozarjamo, da je metoda pouličnega nasilništva v Sloveniji levi fašizem, saj se dogaja pod zastavami Antife, rdečo zvezdo in drugimi totalitarnimi simboli, poleg tega pa imajo vsi totalitarizmi skupen ideološki izvor v Karlu Marxu. Gre za to, da se zaščiti vse ljudi, ne samo tiste, ki opravljajo uradno dolžnost, in to v času opravljanja uradne dolžnosti, kot je sicer predlagala vrnitev v izvorno obliko LMŠ. Ampak da se zaščiti torej vse, kajti po Ustavi imajo vsi državljanke in državljani pravico živeti varno, pravico, da nihče ni izpostavljen pouličnem nasilništvu; in temu je namenjen ta Amandma je bil potem na koncu tudi sprejet, prav tako je bilo sprejeto tudi celotno besedilo zakona, ki ga danes obravnavamo in ga dajemo v sprejem. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Blaž Pavlin. Predstavil bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Dragi kolegice in kolegi, lep pozdrav! Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga danes obravnavamo, je Državnemu zboru predlagala Vlada, in sicer po rednem postopku. Osnovni nalogi policije, ki izhajata iz njenih temeljnih dolžnosti, sta vzdrževanje javnega reda in miru ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prekrškov. To obsega zagotavljanje varnosti posameznikov in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljih svoboščin ter krepitev pravne države. Obstoječi zakon je bil v času veljavnosti od julija 2006 le enkrat dopolnjen. Najpomembnejša dopolnitev je bila inkriminacija delovanja posameznikov ali organiziranih skupin, ki za svoje delovanje nimajo podlage v zakonu, to so tako imenovane varde. Od samega vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo so globe za prekrške še vedno v slovenskih tolarjih, kar predstavlja dodatno zamudo pri vodenju prekrškovnih postopkov in povečanje tveganja nepravilnega izrekanja glob. Zato se vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih, izrecno po novem navede v evrih. S predlogi sprememb se v 1. členu poleg že navedenih namenov zakona poudarja še en dodaten namen, to je varovanje pred poseganjem v pristojnosti državnih organov brez zakonske podlage. Predlaga se širitev nabora upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe, natančno se določa, kaj se šteje za humanitarne namene in kaj za splošnokoristen namen. Prepoveduje se zbiranje prostovoljnih prispevkov na način, ki predstavlja motenje miru, povzroča vznemirjenost ali nadlegovanje. V trenutni ureditvi se oglobi osebo, ki se pretepa, ali osebo, ki udari. V opis prekrška pretepa se doda tudi situacijo, ko nekdo nekoga večkrat udari. Določa se globo od 500 do tisoč 500 evrov. Ker obstoječi zakon pri nasilju med osebami v bližnjem razmerju ne določa vseh razmerij, se predlaga še natančnejše določanje sorodstvenih oziroma drugih razmerij med kršiteljem in oškodovancem. S predlogom se ureja, da je prekršek hrupa storjen, tudi če gre za hrup, ki ga glede na njegovo intenzivnost, pogostost in trajanje ni mogoče pričakovati, moti mir ali počitek in ni posledica dovoljene dejavnosti. Dodatno se določa, da je prekršek storjen, tudi če policist hrup osebno zazna na kraju na podlagi prijave. Predlaga se tudi prepoved streljanja izven strelišča, če to ni dovoljeno s predpisi. Pri prekršku o spodbujanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti se posodablja seznam osebnih okoliščin. Predlaga se dodatna določitev hujše oblike prekrška javnega razkazovanja spolnih organov na določenih krajih z višjo globo. Ob koncu stališča bi se dotaknil še člena zakona, ki najbolj odmeva v javnosti. V zadnjem obdobju se, dragi kolegice in kolegi, vse bolj pogosto pojavljajo skrajnosti, pozivi k izključevanju, sovražnosti ter celo napadi na organizacije in posameznike. Na vse te pojave smo v Novi Sloveniji, skupaj s sopodpisniki, opozorili že na začetku letošnjega leta s skupno sejo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo ter Odbora za pravosodje. Opozorili smo na sovražne razprave v tej dvorani in na bojazen, da se sovraštvo lahko razširi na naše ulice. In ravno temu smo v zadnjem mesecu tudi priča zmerjanje, napadi na državljane različnih političnih prepričanj, vdor na RTV Slovenija, nasilni protesti prejšnji teden. Vsi državni organi v vseh vejah oblasti imamo dolžnost, dolžnost, da v skladu s svojimi pristojnostmi odgovorimo na take pojave v naši družbi. Ravno zato smo v poslanskih skupinah koalicije predlagali amandma, s katerim skušamo omejiti vse bolj pogost primitivizem, žaljenje in nadlegovanje nosilcev javnih funkcij, novinarjev ter vseh državljanov. Naša naloga pa je, da budno spremljamo dogajanje v družbi in na negativne sovražne pojave pravočasno in učinkovito odgovorimo. Glede na vse navedeno bomo predlagano besedilo zakona podprli. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti mag. Dušan Verbič. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica Državnega zbora. Državni sekretar in ostali prisotni, prav lep pozdrav! Danes odločamo o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, katerega cilj je natančnejša ureditev in zagotovitev zanesljivega varovanja tega področja, z namenom uresničevanja pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot temeljne človekove vrednote in ustavne pravice. Cilj je zagotoviti tudi učinkovito izvajanje dolžnosti in nalog policije oziroma izvedbe prekrškovnih postopkov, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti posameznikov in skupnosti. Z namenom bolj učinkovitega varovanja javnega reda in miru ter izvajanja dolžnosti in nalog policije ter s tem povezanega vodenja postopkov o prekrških, povezanih z zagotavljanjem javne varnosti, se vpeljujejo sledeče spremembe in dopolnila. Podrobno je opredeljen namen zbiranja prostovoljnih prispevkov, in sicer za humanitaren in splošnokoristen namen. Dodatno se določa prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat in ne le enkrat, ter se natančneje določijo sorodstvena oziroma druga razmerja med kršiteljem in oškodovancem. Določa se prekršek, storjen s hrupom, če gre za hrup, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati ter s tem moti mir in počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti. Dovoli se pokanje z acetilenom ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje, in sicer samo v času velikonočnih praznikov in praznika dela ali času praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi. Dodeljuje se tudi dodatne pristojnosti občinskim redarjem za nadzor nad storjenimi prekrški. Nemalo prahu pa je dvignil amandma koalicijskih poslanskih skupin, ki v svoji končni obliki daje možnost prekrškovnega procesiranja v primeru nedostojnega vedenja v javnosti zoper vsakega posameznika oziroma skupino. Verbalni in fizični napadi so v zadnjem času žal postali del vsakdana, česar v Poslanski skupini Stranke modernega centra nikoli ne bomo mogli razumeti kot nekaj samoumevnega. Prepiranje, vpitje in nedostojno vedenje, s čimer se povzroča vznemirjanje, razburjenje ali se ogrozi posameznika ali skupino in s tem škodi njegovemu ugledu, so hujša oblika prekrška. In prav je, da so tudi temu primerno ustrezno sankcionirani. Pri tem prav nihče ni izjema. Ravno toliko kot predlagano rešitev podpiramo tudi razpravo o kulturi dialoga, ki se ob tem odpira, saj ne želimo, da ideja o spoštljivi in vključujoči družbi ostane zgolj mrtva črka na papirju. Dejstvo je, da je država dolžna zagotoviti ustrezno raven javnega reda kot temelj demokratične družbene vrednote. Temu spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu javnega reda in miru tudi sledijo, zato bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra ta predlog zakona tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. **MAG. Spoštovana podpredsednica, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Novela Zakona o varstvu javnega reda in miru je zopet ena tistih, ki je v javnosti sprožila buren odziv. Vlada Janeza Janše nas očitno do svojega mandata ne bo pustila na cedilu, kar se tiče spornih predlogov zakonov. Največ prahu je dvignilo dopolnilo k predlogu zakona, ki nas je tudi v SAB najbolj zmotilo. Z njim je koalicija skušala dodati kvalificirano obliko prekrška nedostojnega vedenja. Predlagali so globo v višini od 500 do tisoč evrov za nedostojno vedenje do politikov oziroma funkcionarjev in njihovih bližnjih, če bi takšno ravnanje zaznale pooblaščene osebe oziroma policisti na samem kraju kršitve. To bi v praksi pomenilo, da bi bili za nedostojno vedenje strožje kaznovani le navadni državljani, funkcionarji pa bi si takšno vedenje lahko privoščili. S tem bi vzpostavili dve kategoriji državljanov, kar pa ni skladno z našim pravnim redom. Poleg tega je bila sporna določba napisana nejasno, saj ni predvidevala določne opredelitve, katere situacije bi bile po novem dodatno zajete. Takšna dopolnitev zakona je nepotrebna, saj zakon že predvideva ustrezno zaščito oškodovanca v takih primerih. Potem lahko sklepamo, da gre izključno za zastraševanje državljanov z višjimi globami. Na ta način bi vlada policiste, ki jih na vsak način skuša vse bolj podrediti, pooblastila, da bi lahko samovoljno kaznovali posameznike, ki bi nekoliko glasneje izražali svoja nestrinjanja z vladajočo politiko. Tako bi vlada skušala utišati civilno družbo, kritike, katere že leto in pol odmevajo po ulicah in so vse glasnejše. Na drugi strani pa si predstavniki vlade glede na njihove izjave in spletne objave očitno lahko dovolijo vse. Na zastraševalni učinek je večkrat opozorilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki pravi, da je za demokracijo še posebej nevaren v primerih političnega govora, ki je v javnem interesu. Zaradi burnega odziva javnosti je nato koalicija spremenila določbo, ki je predvidevala višje globe zgolj za žaljenje funkcionarjev. Sedaj želijo kaznovati nedostojno vedenje do vseh državljanov ob pogoju, da takšno vedenje zazna pooblaščena uradna oseba na kraju kršitve. V SAB pa ne pristajamo niti na to določbo, saj gre le za malo predrugačeno besedilo, ki v samem bistvu ohranja enak namen. Ne predstavljamo si, na kakšen način bo policist na licu mesta presojal, ali gre v konkretnem primeru za nedostojno vedenje, ki lahko povzroči vznemirjenje posameznika oziroma skupine. Ob takem predlogu pa so se oglasili tudi pravni strokovnjaki. Opozarjajo, da je vsebina novega prekrška nedoločno opredeljena in kot taka ne bi prestala ustavne presoje. Kljub temu se vlada več kot očitno na omenjena opozorila požvižga in bo pri svoji agendi vztrajala. V zakonodajni postopek je že vložila predlog sprememb Kazenskega zakonika, v skladu s katerimi bi se primeri groženj zoper funkcionarje in njihove bližnje po novem obravnavali po uradni dolžnosti in ne več na predlog oškodovanca. Naj na tem mestu poudarim, da v SAB ne odobravamo nikakršnega nedostojnega vedenja, pa naj bo to uperjeno proti komurkoli. Vendar slovenska zakonodaja tovrstne primere že zajema, zato spremembe niso potrebne. SAB bomo torej podprli amandma k 4. členu, ki določbo vrača v prvotno obliko. Predloga zakona pa ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Robert Polnar, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Zakon o varstvu javnega reda in miru je bil sprejet leta 2006 in od takrat do danes, v 15 letih torej, samo enkrat dopolnjen. Pred enim letom smo sprejeli prepoved nošenja orožja, maskirnih oblačil in uniform ter prepoved ravnanja, ki vzbuja videz, da posameznik ali skupina izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. S to dopolnitvijo so bili določeni novi prekrški z namenom zagotavljanja učinkovitejšega varovanja javnega reda in miru ter zagotavljanja učinkovitega izvajanja pooblastil in nalog policije. Pomanjkljivost veljavnega zakona je, da so globe za prekrške določene v slovenskih tolarjih, ne pa v evrih. Po štirinajstih letih, odkar je Slovenija prevzela evro kot nacionalno valuto, je to kajpada treba urediti. Zato je glavnina sprememb, ki jih prinaša obravnavana novela zakona, namenjena pretvorbi vrednosti glob iz tolarjev v evre. Med vsebinske spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, med drugim sodi širitev nabora upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. Določa se tudi namen zbiranja prostovoljnih prispevkov, in sicer za humanitaren in splošnokoristen namen. V zvezi z zbiranjem omenjenih prispevkov pa se določa prepoved motenja miru, povzročanja vznemirjenosti in nadlegovanja ljudi. Zakon prinaša tudi spremembe v zvezi s prekrškom, storjenim s hrupom, in natančno opredelitev obdobja, ki je dovoljeno za pokanje z acetilenom ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje. Sodobno teoretično oporišče pojma država je vsebovano v določitvi države kot monopola nad legitimno uporabo sile. V modernih državah je pravica države in njenih organov do uporabe sile regulirana z zakonom. Represija je legalna možnost države in njenih organov, da uporabi sredstva prisile za ohranitev ureditve in splošnega reda. Ta legalna možnost pod nobenimi pogoji ne more preiti v roke spontano organiziranih skupin državljanov. V epidemiološki stvarnosti, kakršno živimo, je mogoče živeti, če obstaja upanje, kadar državljani vidijo, da je država na pravi poti in da je profesionalno upravljana. Nekateri mislijo, da v slovenskem primeru ni tako. Del državljank in državljanov vztrajno odklanja, da je državno spoprijemanje z epidemijo in njenimi posledicami kakorkoli pravilno in uspešno. Oni sami bi to seveda znali veliko bolje in državna nesposobnost po njihovem jemlje voljo in duševno pobija do te mere, da se je treba samoorganizirati in pri tem izkazovati neskončno mero agresivnosti. Funkcionalna demokracija pa nikoli ni spontana, vedno je nadzirana. Ima določene okvire in omejitve, zato država mora reagirati. Ni mogoče pričakovati, da se bo skozi izogibanje represiji prej opisani trend razblinil sam od sebe, da bo poniknil samo zato, ker se ga ignorira ali pa se mu ne pripisuje ustreznega pomena. Predlog amandmaja, ki bi v zakonsko besedilo vnesel določbo, da se med drugim sankcionira nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali pa do najvišjih predstavnikov države ter da tako ravnanje zazna pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa na kraju izvršitve, je v takih okoliščinah razumljivo povzročil reakcije na meji paroksizma, najvišje stopnje razdraženosti. Po dopolnjenem predlogu zakona na matičnem odboru je bilo to določilo korigirano tako, da bo odslej sankcionirano tudi prepiranje in vpitje v javnosti ter nedostojno vedenje do posameznika ali skupine. Gre torej za zaščito slehernika, ne le posameznih vnaprej določenih udov družbe. Poslanci Poslanske skupine Desus imamo na opisano problematiko različne poglede. V skladu s to raznolikostjo bomo tudi glasovali o predlogu zakonskih sprememb in dopolnitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavila gospa Janja Sluga. Izvolite.

Vlada je maja letos Državnemu zboru posredovala novelo Zakona o varstvu javnega reda in miru, za katerega smo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev glede na prvotno predlagane rešitve ocenili, da ga velja podpreti, saj spremembe širijo nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov za primer bolezni ali telesnih poškodb. Vsi se še najbrž spomnite zgodbe 19-mesečnega Krisa, ki se je rodil z redko genetsko boleznijo spinalno mišično atrofijo tipa 1 in ki je za zdravljenje z revolucionarnim zdravilom, ki ga v Evropski uniji ni bilo mogoče dobiti, potreboval več kot 2 milijona evrov. Poleg tega novela zakona omejuje pokanje s karbidom, za katerega vsi vemo, da je lahko zelo hrupno in nenazadnje tudi nevarno početje. Vsebuje pa tudi nov prekršek s hrupom, ki ni posledica dovoljene dejavnosti. In še nekaj drugih, po naši oceni smiselnih, dopolnitev, kot je kaznovanje storilca, ki je nekoga večkrat fizično udaril in podobno. Vlada bi z novelo tudi občinskim redarjem podelila dodatne pristojnosti, in sicer nadzor nad prekrški povzročanja hrupa, prenočevanjem na javnem kraju in zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Bistvena rešitev v tem zakonu pa je sprememba glob iz tolarjev v evre. Na tako oblikovano novelo skorajda ni bilo podanih pripomb ne strokovne pa tudi ne zainteresirane javnosti, razen Kraljev ulice, ki so opozorili, da bodo za prekršek prenočevanja na javnem kraju kaznovani tudi brezdomci, ki se, objektivno gledano, ne morejo izogniti storitvi prekrška. Tik pred zdajci oziroma po avgustovskem vsem znanem dogajanju na Kredarici pa so poslanske skupine koalicije za obravnavo na seji matičnega delovnega telesa vložile amandma, s katerim so želele uvesti novo kvalificirano obliko prekrška za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države in njihovih bližnjih, za kar je bila predvidena tudi višja globa, kot jo zakon že sedaj določa za nedostojno vedenje. Čeprav je šlo za amandma poslancev, kateremu je dala vlada soglasje, lahko na podlagi izkušenj v tej koaliciji trdimo, da je predlagana rešitev umotvor ministra za notranje zadeve. In da je amandma najbrž nastal kot posledica nadlegovanja poslanca ob nedavnem sprejemanju novele Zakona o nalezljivih boleznih kot tudi srečanja predsednika Vlade na Kredarici. Poslanski skupini nepovezanih poslancev takšnega predloga ne moremo podpreti. Še posebej, ker so te spremembe posledica dejstva, da se je vladajoča koalicija ustrašila ostrega odziva strokovne javnosti, ki je obe rešitvi ocenila za pravno nesprejemljivi, kot tudi preostale javnosti, ki je v tem videla le delitev na prvo- in drugorazredne državljane, kar je sicer večni lajtmotiv stranke SDS in pa poskus, da se utiša kritike delovanja te vlade oziroma posameznih članov vlade, ki so nestrpni in ki poosebljajo politiko laži. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo prepričani, da odgovornost za to, da se vzpostavi prostor kulturnega in demokratičnega dialoga, kjer se nihče ne bo z nadlegovanjem, pljuvanjem, zmerjanjem in žalitvami dvigoval nad drugega in kjer drugače misleči ne bo smrtni sovražnik, nosimo vsi tako politiki kot tudi državljani in prebivalci te države. Nadlegovanje, pljuvanje in žaljenje poslancev je enako nedostojno in neopravičljivo, kot je takšna nedostojna komunikacija nekaterih članov vlade in drugih politikov na obeh straneh političnega pola, v koaliciji in tudi v opoziciji. Kljub temu pa opozarjamo, da je nedostojno vedenje ustrezno urejeno že v veljavnem zakonu in da ni nobene potrebe za to, da se spreminja po željah in ambicijah ministra za notranje zadeve. Policija je zaradi napada na poslanca Nove Slovenije ob obravnavi novele Zakona o nalezljivih boleznih zaradi kršitve veljavnega zakona izvedla prekrškovni postopek zoper dva storilca. Tudi na Kredarici je policija zaznala sum storitve prekrška nedostojnega vedenja, a prekrškovnega postopka ni sprožila, saj policiji nihče ni podal prijave, da se je zaradi nedostojnega vedenja drugega tam počutil vznemirjeno, razburjeno ali ogroženo. Nihče tega ni storil. Absurdno samo po sebi pa je naslednje. Vlada graja državljane, ker ne upoštevajo njenih nasvetov in navodil, hkrati pa se sama na pravila igre požvižga. dokler bodo v epicentru slovenske politike uspešni tisti akterji, katerih modus operandi temelji na gojenju in poglabljanju razklanosti ter na »biserih« in »svinjah«, ne bo nobenega koraka naprej. A tudi to spoznanje je navsezadnje dragoceno. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN Lep pozdrav vsem skupaj! Predlog novele posega v 25 od 30 členov zakonskega besedila. Že na matičnem delovnem odboru se je vse vrtelo okoli spornega dopolnila koalicijskih poslancev k 4. členu, kot da preostalih 24 sploh ne obstaja, kar je dokaj pristransko. Sprememba amandmaja je živ dokaz, da sedaj ne bo več dvojnih meril za prvo- in drugorazredne državljane Republike Slovenije ter da smo vsi pred zakonom enakopravni brez diskriminacij. Čas epidemije in nedavni zaporedni dogodki so nam nazorno pokazali, da si nekateri upajo preveč reči, narediti, kar ni dobro, saj se že vsi obsojajo, žalijo vsepovprek, tudi preko družbenih medijev, čemur mora slediti ustrezna globa oziroma kazen. Da trenutno ni hierarhije, ni spoštovanja do avtoritete in nadarjenih, se nam v Slovenski nacionalni stranki zdi nepojmljivo. Zgroženi smo ob dejstvu, da so verbalni in fizični napadi na nas poslance, ki smo izvoljeni iz ljudstva, vse hujši, kar je treba zajeziti že v kali, ne da bo prišlo do državnega udara. Mogoče si pa kdo želi. Nihče v naši demokratični državi ne sme biti napaden, popljuvan, zmerjan, poslušati o grožnjah s smrtjo, pa naj gre za nas poslance in naše družinske člane ali pa za državljane, kajti čisto vsak ima po 34. členu Ustave Republike Slovenije pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Kar se tiče anonimnih prijav, povzročanja hrupa v nočnem času, ga večinoma povzročajo Romi ob kakšnem njihovem veselju oziroma praznovanju. Slovenski nacionalni stranki vidimo težavo, ker oškodovanci oziroma bližnji sosedje ne želijo sodelovati v postopku o prekršku, ker se bojijo raznih groženj in povračilnih ukrepov s strani njih. Mediji so poročali o premnogih prevarah, ki se dogajajo na ulicah, mi pa še kar sanjamo, da smo varni. Očitno tako dolgo, dokler se ne bo nekomu dovolj pomembnemu kaj zgodilo. Slovenski nacionalni stranki menimo, da bi se morale še bolj zvišati globe za prekršek pisanja po objektih, kajti nedopustno je pisanje, risanje po zidovih, ograjah in na drugih javno dostopnih krajih, razen izjem seveda. Ravno tako za uničenje državnih simbolov, saj tisti s pošlihtano glavo ne bo na javnem kraju namenoma zažgal ali poškodoval, uničil zastavo ali grb Republike Slovenije, zastavo EU ali zastavo druge države. Treba je pošteno oglobiti pripadnike, ki z obvestilom o kršenju javnega reda povzročajo intervencije policije. Pomisleke imamo glede nadzora nad izvajanjem določenih določb tega zakona, saj veliko občinskih redarjev redarjev v nočnem času ne izvaja svojih nalog. Problem predstavlja tudi razpoložljivost kadra. Mnogi so brez znanja, kvalifikacij, ki so daleč od usposobljenosti naših policistov. Če vse skupaj povzamem, bi bilo treba novelo zakona v celoti spremeniti, kar pa je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Hvala lepa. Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **MAG. Vsem prav lep pozdrav v imenu Slovenske demokratske stranke! Ustava Republike Slovenije daje vsakomur, vsaki državljanki, vsakemu državljanu, vsakemu, ki tukaj prebiva, pravico, da živi varno, pravico do osebne integritete in varnosti. V Sloveniji se je žal zaradi dela politike, ki je spodbujala nemire leto in pol, še več kot leto dni, začel ta sistem krušiti. Prišli smo v obdobje pouličnega nasilništva, ki žal ni značilno samo za Slovenijo, ampak za celoten svet, saj je to metoda, ki jo levičarske stranke in skupine uporabljajo praktično po celem svetu, to lahko gledate od Nemčije, Amerike, Italije. Kjerkoli v modernem svetu prihaja do poskusov levičarjev, da prevzamejo oblast, tam prihaja do pouličnega nasilništva. In metoda pouličnega nasilništva je levi fašizem. To je treba zelo jasno povedati. Poteka pod rdečimi zvezami, z zastavami Antife, skratka pod vso navlako totalitarnih simbolov, ki si jo izmislite. Vsa zgodovina tudi jasno pove, da imajo vsi totalitarizmi v resnici svoje bistvo, svoje jedro, svoj izvor v Karlu Marxu, ki je pač napisal, da morajo manj razviti narodi, kamor je štel tudi slovanske, izginiti v revolucionarnem holokavstu; in je prvi uporabil besedo holokavst. On je bil torej rasist. In tisti, ki najbolj vpijejo o rasizmu, slavijo rasista. Zelo zabavna stvar. Žal manj zabaven je položaj državljanke in državljana, ko gre po ulici in ga nekdo nadleguje, se nanj dere, izvaja psihično, fizično nasilje, uporablja metode in sredstva, za katere nihče ne more reči, da imajo kakršenkoli prostor – in ga ne smejo imeti – v modernem svetu. To jamči slovenska ustava, to mora zagotoviti tudi slovenska zakonodaja. Zakon, ki je pred nami, ureja več področij. Ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov, ureja nekatere stvari, povezane s hrupom, pa potem tudi s pristojnostmi občinskih redarjev in še nekatere druge zadeve. Predvsem pa modernizira zakonodajo tako, da jo usklajuje z modernimi pojmi in seveda z valuto, ki je danes v v Sloveniji uradna. S tega vidika zasluži zakon vso podporo. Posebna kvaliteta zakona pa je bila dodana na seji odbora z amandmajem, ki ščiti državljanke in državljane pred levim fašizmom, ki dodatno ščiti pred pouličnim nasilništvom. In zelo zanimivo je, koliko ljudem in koliko političnim strankam gre to v nos. Seveda, kdo pa je začel celo to zgodbo? Kdo je spodbujal poulično nasilništvo leto in pol, da je potem zadeva že tudi njim delno ušla iz rok? Kar poglejte, kdo se je slikal pri tistih prvih kršitvah javnega reda in miru. In ne govoriti, da so bile takrat mirne. Name so metali celo predmete, dva sta vrgla celo granitne kocke enkrat. In policisti so bili v bližini. Mislite, da je kdo reagiral? O tem se je možno šele danes, potem ko je tudi tistim, ki so zadevo zanetili, stvar eksplodirala v obraz, normalno pogovarjati. Prej se o tem sploh ni dalo pogovoriti. Jaz sem povedal, prijavil. Mislite, da se je komu kaj zgodilo?

Ta zakon v ničemer, ampak prav v ničemer ne govori o pravici do kritiziranja kogarkoli, o pravici do izražanja javnega mnenja. Govori izključno o nasilništvu in je uperjen proti pouličnemu nasilništvu. In to je njegova posebna kvaliteta, kajti temu smo priče. Vsak dan je huje, vsi veste, kaj se je zgodilo pred nekaj dnevni, in treba je ukrepati. Če ne gre drugače, vsi vemo, kaj je v pravu ultima ratio, se pravi zaostritev zakonodaje. In ljudje si to zaslužijo. Ljudje imajo pravico živeti varno. Naša dolžnost, ne samo pravica, dolžnost je, da zagotovimo ljudem, da živijo varno. Vsakdo ima pravico do osebne integritete, vsakdo ima pravico do varnosti. In nobena pravica nikogar drugega ne more biti nad to pravico. Zaradi tega je ta zakon smiseln, zaradi tega je ta zakon potreben, zaradi tega bomo v SDS ta zakon soglasno podprli. Hvala lepa. Tina Heferle bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. **TINA Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! Ta današnja druga obravnava novele Zakona o varstvu javnega reda in miru je zelo lep odraz delovanja manjšinske koalicije. Najprej so želeli s tisoč evri oglobiti vsakega, ki bi potencialno lahko na primer razburil vladne predstavnike in druge funkcionarje. To svojo namero so zelo neposrečeno poskušali upravičiti z dogodki, ki smo jih poslanci doživeli julija, ko se je obravnavala sporna novela Zakona o nalezljivih boleznih. Vendar pa če pogledamo časovnico sprejemanja novele in spornega člena, ki dviguje denarne kazni, je ozadje takšne spremembe zelo očitno. Zakon je v Državni zbor prišel 17. maja, seveda brez spornega člena, ki viša denarne kazni na tisoč evrov. V sredini julija so se zgodili napadi na nas poslance. Vlada ne stori nič; spornega člena v zakonu takrat seveda še ni bilo. Nato konec avgusta predsednik Vlade doživi dogodek na Kredarici in, glej ga zlomka, 1. septembra imamo predlog Vlade za spremembo tega spornega člena, kjer Vlada predlaga denarno kazen v višini tisoč evrov za vsakega, ki bi samo potencialno na primer razburil vladne predstavnike in druge javne funkcionarje. Vlada v svoji nameri pravzaprav ne bi mogla biti bolj očitna; da bi zaščitila vladne veljake pred izražanjem kritike, je predlagala nov represivni ukrep. Da pa je situacija še bolj absurdna, smo pri obravnavi te novele na odboru lahko videli, kako se trenutna manjšinska koalicija v Državnem zboru sploh še drži pri življenju. Naj spomnim. Ko je poslanec gospod Šiško tik pred glasovanjem napovedal, da zakona ne bo podprl, in ker je posledično za potrditev novele manjkal en glas, je predsednik odbora gospod Grims obravnavo prekinil in sejo odbora smo nadaljevali nek drug dan, ko je bil, kako priročno, na seji odbora prisoten drug poslanec SNS. Če damo šalo na stran, delovanje koalicijske manjšine tudi pri zagotavljanju glasov ne bi moglo biti bolj očitno. V LMŠ nas žalosti, da namesto, da bi se ukvarjali z vsebinami, ki so državotvorne in družbeno koristne, se pod to vlado kar kar naprej ukvarjamo z novimi in novimi represivnimi določbami, ki v naši državi povzročajo ogorčenje in nasprotovanje stroke, med državljani pa nezadovoljstvo, jezo, nestrpnost in, žal, tudi agresijo. Po drugi strani pa nas izredno čudi dejstvo, da nekateri vladni zakonski predlogi padajo, zato ker jih ruši kar sama koalicija, spet drugi vladni zakonski predlogi pa preživijo zgolj zaradi oportunizma nekaterih poslancev. To za našo državo in naše državljane zagotovo ni v redu. Tako kot ni v redu predlagana novela Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zato ji bomo v Poslanski skupini LMŠ, če naš amandma za brisanje spornega člena ne bo sprejet, nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. hvala lepa za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Osnovni cilj predlagane novele Zakona o varstvu javnega reda in miru bi najbrž bil s strani vseh poslank in poslancev, nenazadnje tudi širše javnosti, sprejemljiv. Predlagatelj namreč navaja, da gre predvsem za natančnejšo ureditev stanja na področju javnega reda in miru ter posledično za zagotovitev zanesljivega varovanja javnega reda in miru z namenom uresničevanja pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot temeljne človekove vrednote in ustavne pravice, ki jo določa 34. člen Ustave Republike Slovenije. Socialni demokrati sicer podpiramo osnovni namen predlagatelja, da se v zakonu poleg poenotenja glob, ki se spremenijo iz tolarjev v evre, in še nekaterih drugih rešitev popravlja tudi na primer 24. člen, ki se nanaša na policijski zaseg predmetov, ki je povezan z novelo Zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer ZJRM-1A. Naj spomnim, da nam je Vlada natanko pred enim letom, septembra 2020, ob obravnavi in sprejetju Zakona o varstvu javnega reda in miru, novela ko je bila vsebina le-tega osredotočena na ureditev delovanja paravojaških skupin oziroma skupin, ki želijo prevzeti monopol prisile, očitala, da bi bilo nujno v tem zakonu spremeniti globe iz tolarjev v evre, kar se od leta 2007 še ni zgodilo. Še več, predstavnik Vlade je napovedal naklonjenost vlade, da so določene spremembe na področju delovanja paravojaških skupin nujne, vendar je zadeve treba urediti bolj premišljeno in ne urejati le dela problema. Na ta del o bolj premišljenih zakonskih ureditvah, vas bomo, spoštovana vlada, še spomnili. Skratka, nekako eno leto smo čakali vladni zakon na področju javnega reda in miru, ki bi ga načeloma lahko podprli, vendar je vlada s koalicijskimi poslankami in poslanci zaradi nekaterih dogodkov, v katerih so bili udeleženi najvišji predstavniki oblasti in tudi mi poslanci, v Državni zbor prišla z vlaganjem amandmaja k 7. členu. S tem je seveda razburila strokovno javnost in širšo zainteresiranost javnost posameznic in posameznikov v naši državi. Sledil je nov amandma koalicije, ki je še bolj zabrisal jasnost določb 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je bil doslej razumljiv in jasen. A o tej vsebini več ob vloženem amandmaju opozicijskih poslanskih skupin. Socialni demokrati se strinjamo, in prav je tako, da je država dolžna zagotavljati ustrezno raven javnega reda, kar nenazadnje izhaja tudi iz nalog policije. Naloge policije so bile doslej jasne in posledično to pomeni, da se z učinkovitim opravljanjem teh nalog in seveda z jasno in nedvoumno zakonodajo zagotovi izvajanje dolžnosti in nalog policije ter izvedbo prekrškovnih postopkov, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti posameznikov in skupnosti. A po morebitnem sprejetju teh spornih določil temu ne bo več tako. Socialni demokrati bomo predlog amandmaja opozicijskih poslanskih skupin podprli, je pa podpora novele Zakona o varstvu javnega reda in miru seveda odvisna predvsem od glasovanja o omenjenem amandmaju opozicije. Hvala lepa. Hvala lepa. Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Gre za še enega v vrsti represivnih zakonov. V času vlade Janeza Janše se zdi, da obravnavamo le še predloge, ki gredo v smer povečevanja represije, krepitve policijske države, v kratenje temeljnih človekovih pravic. Pred nami je tako zakon, ki v okviru pretvorbe glob iz tolarjev viša čisto vse globe za čisto vse prekrške. Med višanjem glob je seveda tudi višanje glob za tiste, ki že nizkih glob ne morejo poravnati; še huje, ki se jim zaradi svojih življenjskih okoliščin sploh ne morejo izogniti. Brezdomci so zaradi pomanjkanja dostojne, varne in stalne nastanitve primorani prenočevati na prostem. Z dodatnim kaznovanjem se te osebe kriminalizira in spravlja v še bolj ranljiv položaj. Ker se s predlogom širijo tudi pooblastila redarjev, bo teh kazni po spremembah zakona še več, s tem pa tudi še več stisk brezdomcev. S predlogom se uzakonjajo tudi možnosti izrekanja višjih glob od predpisanih v hitrem postopku. Trenutno je to možno le v primeru dveh prekrškov, s spremembo pa bo to možno vedno. Občinski redarji in policisti bodo imeli možnost, da v hitrem postopku vedno izrečejo višjo globo od najnižje predpisane. Še eno neutemeljeno povečevanje povečevanje represije več. Vemo, nagnjenost k represivnosti je za represivne organe nekaj povsem vsakdanjega. Prav zato mora zakonodaja represivne organe dosledno omejevati s sklopom varovalk, pravil, prepovedi in smernic za ravnanje. V tem primeru pa gre zakon stran od tega, v napačno smer; in tudi zato mu v tem delu v Levici odločno nasprotujemo. To je nekaj še posebej spornih točk predloga zakona, o katerih pa je bilo v javnosti in medijih le malo govora, saj jih je preglasil razvpiti amandma koalicije o utišanju kritikov Janeza Janše, ki torej še zdaleč ni edini, zaradi katerega je treba ta zakon zavrniti, je pa vsekakor najbolj nedostojen, nedopusten in nesramen. Z amandmaji je koalicija s podporo vlade dodala še dodaten ukrep za izboljšanje zaščite svojega ljubljenega vodje in političnega razreda v celoti posebno globo za vsakogar, ki bi si predrznil kritizirati oblast. Če je zmerjanje s svinjami in lenuhi očitno čisto dostojni nivo komunikacije ministra, je treba zagotoviti kazen za vsakogar, ki bi mu utegnil odgovoriti in s tem prizadeti njegova čustva. Pravzaprav uvajate tisto, o čemer v stranki SDS ves poosamosvojitveni čas tako radi krilite z rokami, ko v ihti citirate 133. člen Kazenskega zakonika nekdanje Jugoslavije. Zdaj pa verbalni delikt uvajate vi sami. Ampak jasno, da bi vas kritizirale svinje in lenuhi, pač ne gre, to je treba kaznovati s tisoč evri. In če še to ne bo zaleglo, je slišati, da že pripravljate spremembo Kazenskega zakonika, ki bo morebitne verbalne prekrškarje povratnike poslala direkt v arest. Ta vaš predlog presega meje verjetnega in pomeni neposreden in brutalen napad na demokracijo, na ustavno pravico izrekanja, v katero sodi tudi kritika oblasti, pa če vam je to všeč ali ne; še več, v katero sodi tudi ostra kritika oblasti. To, da je bil na odboru sprejet amandma, ki naj bi sedaj enak prekršek določal za vse in ne le za tiste, ki si drznejo preveč nedostojno nasprotovati kakšnemu ministru ali poslancu, je navaden larifari, v bistvu norčevanje iz vseh nas. Povejte mi, koga pa običajno spremlja policija – navadnega smrtnika ali političnega elitneža. Jasno kot beli dan je, z vašim zmedenim in nejasnim zapisom, pri katerem ni jasno, kaj se bo ali ne z njim v praksi delalo, bo zakon omogočal kaznovanje slehernika, ki bi si drznil nasprotovati, oporekati ali vpiti na politike. Kaj šele, če bi si kdo predrznil verbalne ekshibicije, kot si jih pogosto in tako rad privošči minister Hojs. V Levici bomo podprli amandma opozicijskih strank, predlogu zakona pa zaradi vsega naštetega odločno nasprotujemo. Če bo Državni zbor predlog zakona potrdil, v Levici napovedujemo razmislek o ustavni presoji ali drugih ukrepih za preprečitev uveljavitve zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 4. člen ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes, zato prosim za prijavo.

že tako razgreto politično ozračje, kot smo slišali iz opisov v predstavitvah stališč poslanskih skupin, razburjenje med ljudmi, kot je bilo večkrat omenjeno, ne le v politiki, ampak med ljudmi na sploh, v takšno ozračje vnašate s to novelo zakona še dodatno napetost. Težko se je znebiti občutka, da se je oblikovala neka koalicija zanikovalcev pravice do javno izrečene kritike oblasti. In to, kar želite uvesti, ne moremo poimenovati drugače kot uvedbo verbalnega delikta. Toliko je podobnosti z zloglasnim 133. členom oziroma z namenom, da se je tega občutka preprosto nemogoče znebiti. Lahko poimenujete vi in zanikate kakorkoli, ampak prepoved oziroma sankcioniranje javne kritike oblasti ni nič drugega kot uvedba verbalnega delikta. In to počnete pod pretvezo, da gre za preprečevanje pouličnega nasilja; kar ni res, kar sploh ni res. Za preprečevanje pouličnega nasilja imamo v tej državi vse zakonske podlage, vse zakonske podlage. S to novelo zanesljivo k preprečevanju tega ne boste pripomogli. In če bo že nastalo, bog ne daj, ga tudi zaradi te novele zakona ne bo nič manj. Nič manj. Kaj pa pravzaprav pišete v tem predlogu, za katerega pravite, da bo končno zavaroval slehernika, ki bo kakorkoli podvržen prepirom, vpitju ali nedostojnemu vedenju? Slehernika. Tudi to ni res, seveda ni res. In tudi tukaj gre seveda v prvi vrsti zdaj za zaščito

pazite zdaj – takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve. Zdaj mi pa vi povejte, kje vse so zdaj te uradne osebe, da bodo zaznale kršitve, ko gre za ogrožanje slehernika, pravite. Če se bosta soseda sprla, vpila in se nedostojno vedla zaradi žive meje, ali bo tam pooblaščena uradna oseba, ki bo to zaznala na kraju kršitve? Seveda ne bo. Pa še marsikje drugje ne bo. Kje pa bo pooblaščena uradna oseba? Tam, kjer se lahko pričakuje, da bodo javno izrečene kritike tej oblasti. To pa so najrazličnejši protesti, zborovanja oziroma javno izražanje kritike oblasti; tam pa bo pooblaščena uradna oseba. In vi zdaj nalagate policistu, da bo policist zdaj pa nekako izmeril ali presodil, kdaj je nekdo vznemirjen – to je najbrž za 500 evrov –, kdaj je razburjen – to je najbrž za jurja, po tem predlogu sodeč. In to bo zdaj policist tam na kraju samem ugotavljal. Kakšno preprečevanje pouličnega nasilja neki?! Gre za drastično kaznovanje ljudi zaradi izgovorjenih napačnih besed. To je bistvo te novele. To je pa napačne besede, kaj so napačne besede? Zdaj smo v situaciji, ko si v demokratični družbi oblastniki želijo podrediti izrečeno ali zapisano besedo in hočejo uveljaviti svojo predstavo o tem, kaj je dovoljeno in kaj ni. In to nas mora skrbeti. In zato se je sama po sebi ponudila primerjava z zloglasnim 133. členom iz prejšnjega režima in sedanjim predlogom sprememb Zakona o varstvu javnega reda in miru. S tem ta vlada hoče preprosto zastrašiti in utišati kritike oblasti. To je bistvo tega. je pa ironija, da je na primer sedanji predsednik Vlade v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja zapisal Kritike dnevne politike in zgrešenih odločitev se proglaša za sovražnike države. To je zapisal, pač bičal vsebino zloglasnega 133. člena. Ampak danes taisti Janez Janša, predsednik Vlade, kritike dnevne politike in zgrešenih odločitev razglaša za sovražnike države. Dnevno to počne, dnevno. Vsaka kritika, ki gre na rovaš kakršnekoli odločitvi te vlade, je razglašena za sovraštvo do države. Torej država, to sem jaz. In od tod pa do drastičnega kaznovanja takšnih kritikov nas zdaj loči le še sprejetje tega amandmaja k 7. členu. In oblast, ki ne prinese kritike, bo storila vse, da jo bo zatrla, pa ne definira, kaj je napačna beseda. Ne definira, kaj je napačna beseda; pridružuje si pravico, da bo vsakokrat sama presodila naravo njene nesprejemljivosti in posledično seveda tudi stopnjo vznemirjenja in razburjenja. Ampak prav oblastnik s svojim ravnanjem in s svojimi odločitvami in z odnosom vznemiri in razburi navadnega smrtnika, da mu ta potem izreče kritiko, da mu izreče nestrinjanje. In bi moral biti javni funkcionar sposoben prenesti to kritiko, pa četudi je zanj še tako neprijetna. Ta javni funkcionar je šel v službo ljudi. Je v službi ljudi. Ljudje so njegovi delodajalci in zdaj mu ti delodajalci ne smejo v obraz povedati, če ga kje lomi. Ne smejo mu povedati. Najbolj ironično pri tem vsem skupaj pa je, da se notranji minister Hojs najbolj čudi razburjenju državljanov, ki pa s svojim zmerjanjem vseh, ki mu niso po volji, v skrbi za permanentno vznemirjenost pri njih pravi, da je pa ta zakon prispevek k drugačnemu obnašanju in drugačni kulturi v družbi. To pravi notranji minister. To je približno tako kot tisti, ki je zakuril, bo pa zdaj pomagal gasiti. je nedostojno vedenje, kaj je vpitje in razburjenje? To so subjektivne kategorije. tudi uradna oseba, ki bo morala zdaj ugotoviti stopnjo razburjenja ali pa kakršnokoli čustvo bo že povzročeno pri nekom, uradna oseba bo seveda imela težave. težave. Če je subjektivno, je torej odločitev enkrat lahko popolnoma in diametralno nasprotna od odločitve neke uradne osebe na nekem drugem kraju, druge osebe na drugem kraju. Bo pa oblast presojala, kaj je neprimerno vedenje. Ob tem zakonu, za katerega smo v LMŠ prepričani, da ne more skozi parlamentarno sito, čeprav je z nekim čudnim manevrom prestal razpravo na odboru za notranjo politiko. V tem zakonu je dejstvo, da se ta vlada boji lastnega ljudstva, da se ta vlada boji lastnega ljudstva. In gre za represiven ukrep in gre za omejevanje svobode govora. In to je vse pri tem. To je pri tem vse. Seveda je pljuvanje, zmerjanje nedostojno in nesprejemljivo, absolutno nedostojno in nesprejemljivo, pa naj bo žrtev poslanec, funkcionar ali pa, kot vi pravite, slehernik v tej družbi, popolnoma nesprejemljivo. Ampak zdaj pa poglejte, kaj se je zgodilo po tisti sredi, 7. julija letos, ko se je zgodil ta lov na poslance okrog parlamenta. Kaj se je zgodilo? Nič se ni zgodilo. Nič se ni zgodilo. Je Vlada pohitela in prinesla v parlament spremembe Zakona o varstvu javnega reda in miru? Ni pohitela. Bilo je nekaj govora o obsodbi tega in s tem se seveda vsi lahko strinjamo, da je to absolutno nesprejemljivo in nedostojno; ampak zgodilo se pa ni nič. Potem se je pa Kredarica zgodila, to pa se je. Kredarica pa se je zgodila. In dokler Janez Janša ni doživel enega redkih srečanj z državljani, pa ne pod šotorom enakomislečih, ampak na prostem, v hribih, potem pa se je zgodilo, potem pa je bilo treba pohiteti z novelo zakona. In kdor je videl tiste znamenite posnetke s Kredarice, je lahko ugotovil, da je pravzaprav predsednik Vlade žalil. Da je predsednik vlade žalil. In tako ali tako smo za njega vsi, ki mislimo drugače, zreli za psihiatrijo. In potem je bilo pa treba spisati ta famozni amandma. In da se ne bi, kot bi rekel Marjan Šarec, iz Space Shuttla videlo, da gre za obrambo lika in dela Janeza Janše pri tem amandmaju, je pa prav prišel tisti lov na poslance okrog parlamenta, je pa bil priročen izgovor za to. Seveda ta novela novela zakona nič ne govori o nekem drugem vznemirjanju in razburjanju ljudi, funkcionarjev in ljudi, ki se dogaja v virtualnem svetu, na Twitterju na primer. To orkestrirano žaljenje in zmerjanje državljanov na Twitterju, ki ga uprizarjajo najvidnejši predstavniki te oblasti, to morda res ni vpitje, ampak je pa vnebovpijoče. In prav tako je nedostojno vedenje, Torej nekoč je veljal 133. člen, ki je bil člen za obrambo lika in dela Josipa Broza Tita. Zdaj smo po tridesetih letih v demokratični ureditvi, vicev za jurja ni več, vsaj ne bi jih smelo biti; ampak pri pri tej noveli zakona kot da se zbujamo v neke čase več desetletij nazaj. Gre za preprosto krčevito oklepanje oblastniških pozicij in utišanje drugače mislečih. Če politika te vlade temelji na zmerjanju in žaljenju ljudi, pa pričakuje, da na to ne bo reakcije teh istih ljudi, in to njeno žaljenje in zmerjanje ni sankcionirano; ko pa se ljudje oglasijo in povedo svoje, pa bo to sankcionirano. To je pravzaprav bistvo te novele zakona, notri je zamaskirano marsikaj, seveda pa nikakor ne izraža skrbi države za slehernika v tej državi. Nikakor. Zato v LMŠ predlagamo amandma, v katerem se ta sporna, nadvse sporna določba črta iz predloga zakona. In seveda pričakujemo, da bomo za ta amandma dobili ustrezno podporo, ker bi bilo resnično nedostojno, da bi Državni zbor Republike Slovenije v demokratični ureditvi, v kakršni živimo, sprejel novelo zakona, s katero na velika vrata

Člani Državnega zbora, spoštovani gospod poslanec! Že na matičnem delovnem telesu sem ovrgel vse vaše navedbe, ki ste jih danes ponovno tu izrekli. Govorite o javno izrečeni kritiki, da je to problem. Ali je za vas javno izrečena kritika, da pljuvaš po ljudeh, da nas zmerjaš za fašista? Ali je to kritika? Za mene osebno pa za marsikoga v tej državi, če po nekom pljuvaš ali ga zmerjaš s fašistom, to ni javno izrečena kritika. Če tukaj minister nekomu izreče kritiko, da gre za stranko trumpetengold, za mene to ni žaljiva beseda, je javna kritika. Če pa nekdo nazaj njemu reče, da je fašist zaradi tega, čeprav je moj dedek bil v partizanih, pa je nedostojno vedenje. In če vi mislite ali pa nekateri poslanci, da je to verbalni delikt, da se nekdo zaletava z rameni v poslanca, da nekdo pljuva, zato ker je opravljal voljeno funkcijo v Državnem zboru, da je to poseg v svobodo govora, potem zavajate vso slovensko javnost. To ni res. To je nedopustno. Pa tukaj ne gre za poslance. Ali je dovoljeno policista, ki je nekoga ustavil zaradi postopka, kasneje pljuvati ali žaliti njega ali njegove domače; ali pa recimo tržnega inšpektorja ali pa gradbenega inšpektorja. In zavajate ljudi. Res. Govorite, da se ta vlada boji lastnega ljudstva. Rekli ste – Janez Janša se redkokdaj sreča z državljani, srečal pa se je na Kredarici. Ali ne spremljate dogajanja, koliko je Janez Janša med ljudmi, pa ni tedna, da ne obišče katere regije, Štajersko, Prekmurje je na vrsti Ali smem, predsedujoči? Jaz vem, da je za nekatere iz Levice to boleče, ampak to je resnica. Kredarica s tem zakonom nima popolnoma nič, kot vi navajate. Jaz sem vam na odboru – vam in vaši kolegici – pojasnil, da je na zahtevo Policije bila ta določba dodana 4. členu v zvezi z drugim odstavkom. Policisti so to želeli. V čem pa je problem, če policist zazna sam kršitev? A policist sam ne zazna kršitve, ko vas ustavi pa preveč napihate ali pa nič ne napihate? Policist ima pravico, da vas oglobi, ali pa ima pravico tudi za določene prekrške, da vam izda opozorilo.

Oprostite, politika te vlade je, da skrbi za slehernega državljana Republike Slovenije. In to sem vam tudi povedal na matičnem delovnem odboru in bom še enkrat izrekel. Vi, nekateri, ki ste vodili vlado v preteklosti, ste slovenske državljane pustili na cedilu pred epidemijo; in vas to boli. Vaš predsednik Vlade oziroma stranke je pa vrgel puško v koruzo. In danes govorite popolnoma neko drugo dikcijo, kot pa jo v tem trenutku obravnavamo. In ne zavajati slovenskega naroda. Jaz mislim, da je treba tukaj v parlamentu, 11 let sem tukaj sedel, govoriti resnico. Svoboda izražanja pa velja. Lahko tudi govorite neresnico, je pač to značaj posameznega politika. Še enkrat pa želim poudariti, politika te vlade je, da skrbi za slehernega državljana od uspešnega predsedovanja Evropski uniji, do gospodarske rasti, do spodbujanja turizma, gospodarstva z ukrepi. Vem, da nekateri ukrepi niso za vse državljane najboljši,

In prej bi pričakoval od resnega in odgovornega politika in od bivšega ministra, da bo sokreiral politiko v tem državnem zboru, da bomo vsi skupaj bolj uspešni. Kmalu volitve, takrat se moramo izmeriti, koliko kdo velja, če sploh kaj velja. To lahko jaz iskreno povem, bil sem večkrat, tako ali drugače, na volitvah. In to je merilo, kaj ljudje rečejo na ta dan. Da pa nekdo podtika ali pa javno govori, pa moram v imenu vlade odločno demantirati. Še enkrat pa poudarim, zapomnite si, ta vlada dela za slehernega državljana, ta vlada dela za slehernega državljana in bo do konca mandata delala za slehernega državljana. Nedopustno pa je pljuvanje, zmerjanje na ta način ali zaletavanje v tiste ljudi, ki nimajo časa kolesariti na neprijavljenih shodih, ker morajo doma delati, ker morajo doma poskrbeti za svojo živino, da bodo lahko vsi Slovenci siti, ne pa lačni.

Ne vem pa, zakaj pravzaprav sploh polemizirate z mano, zakaj. Saj imam takšno videnje, tako vidim delovanje te vlade, in sem ga seveda prikazal tudi skozi to novelo zakona, ki ste jo prinesli v Državni zbor. Tako jaz to vidim, nisem edini. Seveda od vas ne morem pričakovati, da mi boste pritegnili, ampak mislim, da bi po poldrugem letu lahko zmogli kaj več, kot je to nenehno očitanje metanja puške v koruzo. Zdaj bi pa lahko že tudi zmogli kaj več. Edina stvar, o kateri se pa strinjava, je pa nedostojno, absolutno nedostojno pljuvanje, zaletavanje v človeka in tako dalje in tako naprej. Ampak saj s tem zakonom tega tudi ne boste preprečili, saj s tem zakonom tega tudi ne boste preprečili, ker govorite o sleherniku. O O sleherniku, torej o vsakem državljanu te države, v resnici pa gre s tem zakonom izključno za obrambo politike, politične elite predvsem. In še enkrat ponavljam in to bom ponavljal v nedogled, da ta novela zakona ne prinaša popolnoma nič drugega kot utišanje javne kritike te vlade. To je bistvo te novele. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Janez Moškrič. Izvolite. **JANEZ MOŠKRIČ (PS SDS):** Lep pozdrav! Hvala lepa za besedo. Prav zanimivo je, kako si danes sledijo točke dnevnega reda. Pred to točko je bila namreč točka o Zakonu o zaščiti živali. Kaj ste se tisti, ki ste razpravljali, strinjali? Strinjali ste se, da je treba dostojno ravnati z živalmi. Pri tej točki dnevnega reda pa govorimo o dostojnosti med nami, spoštovani, o dostojnosti med nami politiki, o dostojnosti med posameznimi državljani, predvsem pa tudi med skupinami državljanov, ker ugotavljamo, da se glede na to, da je svoboda druženja in vsega v smislu demokracije, ljudje različnih interesov družijo in želijo to izražati. Govorimo o 4. členu sprememb zakona o javnem redu in miru, o amandmaju, ki naj bi ukinil tisto, kar je ta koalicija na odboru sprejela z 10 glasovi za in 8 proti. Namreč kaj? Da se v Republiki Sloveniji s 500 do tisoč evri kaznuje tistega, kdor se v javnosti prepira ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine in s tem vznemirja, razburja in ogroža. Nekateri to razumete kot zloglasni 133. člen bivšega zakona v bivši republiki. Veste, kaj bom povedal, in to sigurno drži. Če bi bil to ta člen, če bi enačili to nedostojno vedenje in kritiko s prejšnjim režimom, potem naš slavni protestnik niti ne bi prišel do prvega tedna protesta, ker bi že sodelavec Službe državne varnosti že v lokalu ali pa tam, kjer bi se združil s somišljeniki, ugotovil, da bo izvajal določene proteste nad državnimi organi;

času zelo padla. Koliko časa je v Republiki Sloveniji parlament? Do tega mandata niste rabili tisti, ki ste že bili v prejšnjih mandatih, mandatih, etičnega kodeksa. V tem parlamentu smo ga morali sprejeti. Zakaj? Ker so besede – laž, kradeš, obtožbe – letele vse povprek. Ko pa govorimo o vzrokih pa o določenem predsedniku stranke, kdaj so bile parole s smrtjo v tej državi že na sceni, če smem uporabiti ta izraz? Mnogo prej, preden so bile sploh volitve v to sestavo. Mnogo prej so že nekateri izražali svojo kritiko na vprašljiv način do te vlade, preden je vlada nastala. In potem govoriti, da je vzrok en incident na Triglavu, to je, kratkomalo rečeno, podtikanje in lažnivo. odkar se je pokazal vzgib, da bi pa lahko to državo, to Vlado Republike Slovenije vodil Janez Janša, so letele ostre kritike in zborovanja in protesti, ki so vsebovali besede, grožnje. Pa se ni zgodilo nič do teh sprememb sedaj. Mnogo prepozno, mnogo prepozno. Mi moramo državljanom te republike povedati in jim objasniti in nam samim, med sabo, kaj pomeni nasprotovanje, kaj pomeni izražanje demokratične volje, kaj pa je nasilje in kaj ni dopustno. Spet se vrnem na prejšnjo točko. Za eno poslanko je nedopustno, da je pes 10 ur brez sence. Kaj pa je nedopustno za to državo? Da se med sabo obtožujemo z besedami, ki imajo težo Kazenskega zakonika,

Ampak da ti pa poškodujejo imovino, zato ker pripadaš določeni stranki v demokratičnem sistemu, kot so kolegom, to je pa nedopustno. In kako se bo ugotavljalo? Veliko stvari na žalost med nami uide. Tudi državnim organom, tudi veliko kazenskih zadev, na žalost, kazenske zadeve se zgodijo in jih ne moremo preprečiti, tudi tragične. To, kar pa lahko preprečimo s to našo debato, s tem našim soglasjem, da je v Republiki Sloveniji nedostojno vedenje, nedostojno vedenje sankcionirano, pa najsibo v nadaljevanju členov ali pa v drugem odstavku. Zmerjanje, grožnja vse to bo lahko kaznovano, bo lahko kaznovano. Ker vsi zakoni, vse kazni naj bi imeli tudi predvsem

ne, če se žali uradno osebo v uradnem postopku, to se smatra, ko uradnik dela po ZUP-u, recimo na določenih …, tudi policist, to je dopustno; če se pa politike ali pa ostale, ki jih ne zajema ta člen, pa ni dopustno. Ne, ni dopustno zmerjati, groziti uradniku, ni dopustno zmerjati, groziti sosedu in ni dopustno zmerjati in groziti politiku v tej državi. To je namen tega zakona in sem prepričan, da mora biti soglasno, naše soglasno mnenje, da so določene stvari enostavno nedopustne. Poglejte, ko govorimo o skupinah. Skupina se je hitro oblikovala, zelo agresivna skupina anticepilcev. Imeli so v medijih določen čas, kjer so nekako lahko na miren, dostojen način predstavili svoje stališče. Ko jim to ni bilo dovolj, so hodili recimo po območjih, kjer se je izvajalo cepljenje državljanov, in so jim tam grozili, konkretno. Grozili so zdravnikom, ki so cepili, grozili so tistim, ki so stali v vrsti. Sem trdno prepričan, da na drugi strani tega ni; in to je tudi en primer, ko bi se lahko ta zakon uporabil. Enostavno, namen tega je, in zato to podpiram in zato mi to podpiramo, signal tega zbora da je treba dvigniti, jasno, vsak pri sebi, ločnico med dostojnim izražanjem mnenja, ki je bilo v tej državi, ali pa nestrinjanja. Tudi sam sem bil deležen takih mnenj, recimo pred sodiščem, vemo, kaj je bilo, lepo se je prebralo vsak dan določene memorandume, deklaracije se je javno prebralo in zapustilo prizorišče. Tudi v sredo bi se lahko to zgodilo, tudi v sredo bi lahko protestniki javno prebrali memorandum in se mirno razšli. Še več, ko so potem nekateri v javnosti želeli opravičevati dejanje. Če je bila res v tej skupini velika večina mirnih protestnikov, bi lahko poskrbeli, da bi bilo to nasilje v kali zatrto. Če so lahko sledili tistim, ki so začeli vpiti jppp… Janšo, bi tisti zadaj ali kdor je že bil, miren, začeli vpiti – ne protest, ne nasilje ali nekaj podobnega. In bi velika večina začela vpiti – mirni protesti in mirno nasprotovanje. Tega ni bilo. da se poskrbeti povsod za dostojnost, vsaj približno dostojnost, in da se pa prilivati olje na ogenj. In s tem členom, s temi popravki, na žalost smo v letu 2021, ko moramo državljanom dati signal. Ali bo ta člen kdaj uporabljen s strani organov pregona? Dajmo poskrbeti z našimi dejanji, z našim razumevanjem, da ga nikoli ne bodo rabili. Tudi velike zaporne kazni, bi si želel človek, da jih nikoli ne bi bilo. Saj jih je zelo malo. Pa tudi te naj bo tudi zelo malo. Na žalost pa je tako v tej državi. Hvala lepa.

Danes, ta teden poteka že drugi dan seja Državnega zbora in vidim, da so razprave zelo vroče na na temo, celo burne. Ampak danes obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Če se vrnemo malček v preteklost, je bil ta zakon sprejet v bistvu že leta 2006 in do danes je bil le enkrat dopolnjen, in to v tistem delu, kjer je bila inkriminacija delovanja posameznikov ali organiziranih skupin, ki za svoje delovanje nima podlage v zakonu, tako imenovane varde. Že takrat nisem mogel razumeti nekih kolegov v Državnem zboru, ki so temu tudi nasprotovali. Celo so nasprotovali temu zakonu, ker so rekli, da preprečuje demonstracije ob mejah. Jaz Jaz prihajam iz obmejnega prostora ob šengenski meji in tega nisem nikoli uspel razumeti in še danes tega ne razumem, ampak smo si različni in tudi nekako spoštujem to različnost. Ampak naj tukaj še enkrat omenim, da prebivalci Ilirske Bistrice tega nikakor ne morejo razumeti. Drugič, spremembe, ki jih uvajamo s temi spremembami in dopolnitvami, so predvsem vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih, izrecno zdaj navajamo v evrih. To se mi zdi zelo dobra stvar, skrajšuje postopke, predvsem pa ni treba tega vsakodnevnega prevajanja. V nadaljevanju se predlaga širitev nabora upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov. In tukaj se zadeva širi, in sicer za primer bolezni ali telesne poškodbe. V preteklih dneh, vsakodnevno nam tudi mediji poročajo o raznih zbiranjih, predvsem tudi za majhne otroke, in seveda takrat vsi radi priskočimo na pomoč. Prepoveduje se zbiranje prostovoljnih prispevkov na način, ki predstavlja tudi motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali nadlegovanja ljudi. Včasih se tako zgodi, da nekateri mogoče v tej želji, da bi mogoče še bolj pomagali, včasih tudi prestopijo to črto, ki jo mogoče nekateri tudi že razumejo kot nadlegovanje. Ampak vsekakor mislim, da smo tukaj poskušali zajeti te pozitivne učinke in nekako dovoliti, da se zbiranje prostovoljnih prispevkov razširi za primer bolezni ali telesne poškodbe.

po domače povedano, s karbidom ali drugimi plinskimi zmesmi samo za čas velikonočnih praznikov, praznika dela ali v času praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi. Tukaj bi rad povedal, da razumem nekatere državljanke in državljane, da je to pokanje s karbidom ali z drugimi plinskimi zmesmi njihova, nekako bi se reklo, kulturna zapuščina, kulturna dediščina in ohranjanje kulturne dediščine. Po drugi strani bi pa opozoril, da mogoče pa je domače živali zelo stresna situacija. Ampak tukaj smo nekako omejili na točno določene dni v letu, ki so bolj izjema kot pravilo. Poudaril bi in tudi podprl, da se predlaga prepoved streljanja izven strelišča, če to ni dovoljeno s predpisi. V nadaljevanju se predlaga dodatna določitev hujše oblike prekrška javnega razkazovanja spolnih organov z višjo globo od višine od 400 do 800 evrov. Gre predvsem za javne kraje kraje v strnjenih naseljih, na javnih zbiranjih, v prometnih povezavah, v turističnih krajih ali v objektih, kjer se zbirajo otroci in mladoletniki. To me veseli, ker se bo v prihodnosti preprečilo neprimerno razkazovanje,

bom tako rekel, prvič, niso bili Slovenci, drugič, niso bili berači, ampak jaz temu rečem poklicni berači, njihova življenjska zgodba je povečini zelo težke narave, ampak velikokrat niso beračili zase, ampak za druge. In tega je v tega je v tujini ogromno in tudi tujina se s tem na podoben način spopada. Tudi ta predlagana globa v razponu od 50 do 250 evrov bo nekako te ljudi, predvsem pa njihova, lahko rečem, tudi kriminalna združenja odvrnila, da bodo postopali po slovenskih mestih.

predvsem na sovražne razprave, predvsem v tej dvorani, in na bojazen, da se lahko sovraštvo razširi tudi na naše ulice. Sam se smatram, da sem

Jaz se ne smatram, da sem nek član elite, ampak so mi državljanke in državljani iz Ilirske Bistrice zaupali, da sedim tukaj in odločam ne samo o njih, ampak o celotni Sloveniji. Že tako izražanje se mi zdi zelo slabšalno. In jaz moram reči eno eno zadevo. Zaradi mene etičnega kodeksa v tem državnem zboru mi nismo sprejeli. Smo sprejeli zaradi nekaterih posameznikov, zaradi nekaterih posameznikov iste iste politične skupine. In ta kodeks smo sprejeli 12. 6. 2020. Naj opomnim, da že sam, ko nisem bil poslanec, sem spremljal razpravo, zelo žolčno razpravo, bom rekel, razpravo, ko so se nekateri odpovedali oblasti in se je ta ta razprava v Državnem zboru takrat bistveno bistveno poslabšala. Moram reči, da sam se nisem nikoli neprimerno tudi oblačil, nikoli nisem nosil neprimernih znakov, ki so mogoče zakrivili marsikatero žrtev v državi. Ampak to to breme bodo morali nekateri kolegi in kolegice nositi, jaz ne. Zaradi tega smo sprejeli etični kodeks. Zaradi tega sovraštva, ki se je začelo v tej dvorani in se je preneslo tudi na ulice, smo prišli do današnjega stanja. In ravno v tem zatečenem stanju smo v zadnjih mesecih tudi priča, zmerjanje, napadi na državljane različnih političnih prepričanj, vdor na RTV Slovenija, nasilni protesti in tako naprej. Naša pobuda je iskrena, naša pobuda gre na vse državljane Republike Slovenije, ne samo na poslance ali politike, kot so se nekateri slabšalno izrazili; in s svojimi pristojnostmi smo poskušali odgovoriti na take pojave v naši družbi. Jaz si želim, da bi tukaj koalicija in opozicija stopili skupaj, da bi nekako skupaj dali enoznačno, isto sliko državljankam in državljanom, da takšno obnašanje na ulici je nedopustno. Jaz moram povedati, da bom z velikim veseljem podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Želim si, da bi te spremembe in dopolnitve dobile čim širšo podporo v tem cenjenem zboru. Hvala.

Jaz ne vem, če je v tem državnem zboru kdo, ki pravzaprav bo to novelo z velikim veseljem podprl. Bom poskušal strokovno in argumentirano obrazložiti, zakaj ne. Jaz nekako ocenjujem, pa da ne bom koga užalil, pa tudi da se ne sliši samovšečno, da smo v tem prostoru trenutno trije, ki lahko dokaj kompetentno razlagamo te stvari. Zakaj? Ker smo vsi trije to delali. In da bi tudi splošna javnost razumela, za kaj gre, bi najprej opisal, kako pomembno je, da bi amandma, ki smo ga v opoziciji predlagali, tudi danes sprejeli. Trenutna zakonodaja je namreč naslednja. V 7. členu je temeljna oblika prekrška, ki govori – Kdor se prepira, vpije, nedostojno vede na javnem kraju, se kaznuje z globo od 25 tisoč tolarjev do 100 tisoč tolarjev, še sedaj. Potem pa je drugi odstavek, ki govori o kvalificirani obliki tega prekrška ali, bom rekel po domače, hujši obliki tega prekrška; in sicer kdor se prepira, vpije ali nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju,

Zakaj je temu tako? Kdo so uradne osebe, si vsi lahko pogledate v 99. členu Kazenskega zakonika, kjer so taksativno naštete vse uradne osebe. Tudi osebe. Tudi Zakon o prekrških se v komentarju sklicuje, kdo so uradne osebe, na Kazenski zakonik. Torej tam so vsi – od policistov, redarjev, inšpekcijske službe, organi lokalne samouprave, župani, podžupani, poslanci, predsednik vlade, ministri in tako naprej. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo že sedaj urejen, res je, da se nanaša na uradno poslovanje, to je takrat, kadar nekdo uradno posluje. Če to v praksi povem, policist, ki je nekoga ustavil, mu je odredil alkotest, ta se s tem ni strinjal, ga je poslal v tri krasne ali pa še kaj hujšega, je policist temu človeku izrekel globo zaradi tega, ker se je do njega nekdo nedostojno vedel pri uradnem poslovanju. Torej tisti policist, ki je slišal to grožnjo ali pa žaljivko, psovko, ki je bila njemu namenjena, mu je izrekel globo. Tukaj do sedaj je bila situacija taka in zakonodaja je takšna. Vprašanje, ki se nam postavlja, zakaj je temu tako. Zakaj so policisti in uradne osebe pravzaprav nekako bolj zaščiteni kot ostali? Pravniki razlagajo, pa se z njimi tudi strinjam, da je to zaradi tega, ker izvajajo določena pooblastila. torej izvajajo neke naloge, ki so družbi koristne, včasih pa tudi nepriljubljene. In zaradi tega jih je zakonodajalec v preteklosti zaščitil, tako da je neke napade, verbalne ali kakršnekoli že, na uradne osebe opredelil kot hujši prekršek. In tukaj lahko vlečemo paralelo recimo tudi iz Kazenskega zakonika. Če imamo na eni strani določeno v Kazenskem zakoniku, da so napadi na ljudi ali telesna poškodovanja, od lahke, hude, posebno hude telesne poškodbe, kaznivi, imamo v enem delu napisano tudi kaznivo dejanje – napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. In tukaj je tudi zagrožena hujša kazen. Kaj to pomeni? To pomeni, da so tukaj tudi zavarovani, kajti ko opravljajo naloge varnosti, morajo biti nekako bolj zaščiteni kot vsi ostali. Jaz upam, da mi tukaj še sledite in da stvari tečejo, tako kot tečejo. In pride leto 2015, ko se je spremenil Kazenski zakonik. In v tem Kazenskem zakoniku je bila novost, da je bila sprejeta določba, ki je opredelila to, da če prihaja do kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime,

Vendar ste, spoštovani kolegi, tisti, ki ste bili takrat tam, tukaj gledam tudi na sedanjo koalicijo, torej SDS, SMC in ostali, to potrdili z vso večino, da poslanci pa bodo izvzeti iz tega in bodo kazniva dejanja, ki so bila storjena zoper njih, zoper čast in dobro ime, preganjana na zasebno tožbo. V obrazložitvi ste napisali, da na predlagan način se sorazmerno okrepi varstvo svobode izražanja, tako da bodo kazenskopravni posegi države nekoliko bolj omejeni znotraj sistema ustavne demokracije Slovenije. To je 1. člen Ustave, kar je tudi v skladu z načelom ultima ratio. Od tega je minilo slabih šest let in mi tukaj zdaj zaostrujemo situacijo na nek način. Kaj se spreminja? Spreminja se ta drugi del, ukinjajo se tęrmini uradna oseba. Torej uradna oseba ni več posebej zaščitena, ampak se opredeljuje, da prekršek stori nekdo, ki se v javnosti prepira, vpije ali nedostojno vede do posameznika ali skupine, ki se nahaja na teritoriju Republike Slovenije, s takšnim vedenjem pa, pozor, lahko povzroči vznemirjenje, razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovem ugledu. In takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve. Problematično pri tem je »lahko povzroči«. Torej če se neka oseba – tudi to piše v komentarju Zakona o prekrških, kdaj se neka oseba nedostojno vede –, nedostojno vede, ni dovolj, da se nekdo samo prepira, vpije, ampak mora za obstoj tega prekrška povzročiti vznemirjenje, razburjenje ali ogrožanje posameznika oziroma skupine. Mora povzročiti. Tega policist ne more vedeti, dokler tisti, ki je bil tarča tega verbalnega napada, tega tudi njemu ne sporoči. In sedaj lahko ugotovimo, kako bi ta prekršek zgledal v praksi. Recimo imamo skupino ljudi ali posameznika, ki na javnem kraju, ki ga varuje policist, kriči na ves glas in vpije, torej imamo prvi pogoj izpolnjen, predsednik Vlade je nesposoben, recimo, kdorkoli, katerikoli. In vas sprašujem. Policist bo potem to slišal in menil, da to pa lahko povzroči vznemirjenje posameznika, ali pa to lahko povzroči oziroma škoduje njegovemu ugledu. In takšno vedenje je on zaznal na samem kraju in tukaj že pride do prekrška in izdaje globe. Se vam zdi to še v redu? Res poskušam biti strokoven, iti v detajle, vendar tako to je. Tako to je. Zavedajte se, da gre tudi na drugi strani tako, da bo tudi beseda »levi fašizem« prinesla neke sankcije. Ali pa tudi ne. Odvisno, kdo bo vladal Ministrstvu za notranje zadeve. In če to dopuščamo, da začnemo razmišljati v to smer, je potem to totalno nesprejemljivo. In zato je zelo pomembno, spoštovani,

sodna praksa popolnoma jasna, policisti so znali razločiti, kdaj gre za prekršek in kdaj ne gre za prekršek. Tukaj pa jih postavljamo v izjemno težek položaj, da bojo sami ocenjevali, ali nekaj lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje ali škoduje njihovemu ugledu; ali ne. Veste, če bo meni, ne vem, en moj kolega, pa recimo Jani Prednik, grozil, je tudi zelo relativno, ali bom jaz to grožnjo sprejel kot ogrožajočo ali ne. Nekdo se bo počutil ogroženega, prestrašenega, ne vem kakšnega. Morda se jaz ne bom. Ampak to je odvisno od mene, spoštovani, ne od policista, ki bo morda lahko presojal, ali nekaj lahko povzroči ali ne more povzročiti. In tukaj ga postavljamo v zelo zelo težek položaj, kako bo opredelil ta prekršek in kako bo stvar šla naprej. Nenazadnje vas pa še sprašujem, če bo ta člen sprejet, kam smo dali potem vse te policiste, sodnike in vse ostale, ki so bili do zdaj varovani s tem členom. Kam smo jih dali? V 1. člen, da se na javnem kraju prepira, vpije, nedostojno vede? Enostavno smo jih izbrisali.

Po kazni sodeč bi lahko bila hujša, torej kvalificirana, po samem dokaznem standardu bi bila lahko pa privilegirana – lahko povzroči, lahko pa tudi ne. In kadar je zakonodaja tako nejasna, spoštovani, takrat imamo vsi skupaj velike težave. Jaz verjamem, da ste si vsi pripravili neke didaktične pripomočke, slike in boste kazali, kako se je kdo kje pojavil, kako kdo nekaj vzbuja, česa ne vzbuja. Ampak, spoštovani, dajmo se najprej pravno opredeliti glede tega problema. najprej sami ugotoviti, ali je zakonodaja jasna v tem primeru, v tem členu, ali ni jasna. In spoštovani, povem vam – jaz močno upam, da se bosta tudi kolega, ki sta to delala, strinjala z mano –, da zakonodaja ni jasna, da gre za popolnoma subjektivno oceno, kako in kdo od policistov ima rang, kaj pomeni za nekoga ogrožanje, vznemirjanje ali pa da nekaj škoduje njihovemu ugledu. Nekdo ima večji prag tolerance, jaz recimo imam zelo visok prag, preden me nekdo spravi na obrate, nekdo pa nima. In zato tudi tako razmišljam, torej da neka beseda, ki je bila izrečena, da je nekdo nesposoben, pravzaprav pri meni še ne pomeni tega, da gre za neko oškodovanje ugleda. Pri nekomu pa gre. Pravo pa govori o tem, da mora biti zadeva jasna in situacija postavljena v neke jasne okvire. In v tem primeru ni. In še enkrat, mi imamo še sedaj zaščitene uradne osebe. Spoštovani, preden boste razpravljali, prosim, poglejte si 99. člen Kazenskega zakonika, na katerega se sklicuje Zakon o prekrških. Notri so navedene vse uradne osebe, tudi poslanci, tudi predsednik vlade, tudi ministri. Spreminjamo nekaj in dajemo v neke okvire, ki niso več jasno določljivi, in zaradi tega bo prihajalo do zmede, policisti bojo imeli pa izjemno težko nalogo, da bojo ugotavljali, kaj lahko povzroči vznemirjenje, kaj pa ne. To sem delal dobrih 30 let in verjemite mi, vem, o čem govorim. In tukaj pustim ob strani vse ideološke zadeve, s katerimi ste se vi oborožili, kdo je kje stal in kdo ni stal. Ampak dejansko govorim o tem. Jutri bo nekdo drug na vladi, jutri bo nekdo drug državni sekretar, jutri bo nekdo drug minister. Policist bo ostal pa isti, ker bo to delal 30 in več let, in se praska po glavi, ali je nekaj vznemirljivo ali ni vznemirljivo. Spoštovani, resnično vas prosim, poslušajte te stvari, kar vam govorim, ker ne govorim na pamet, govorim iz izkušenj. In tukaj bi pravzaprav morali potegniti črto, vrniti zadevo nazaj. Vse ostale stvari so toliko toliko sprejemljive in hvala bogu, da se popravlja globa iz tolarjev v evre. In tudi neke dobre rešitve so glede Zakona o prekrških zoper hrup, kjer se lahko ob anonimni prijavi, če policist zazna, tudi ukrepa, kar do zdaj ni bilo mogoče. To so dobre stvari. Vendar je pa ta dikcija tako nejasna, tako nejasna in tako vprašujoča, da je pravzaprav ne moremo sprejeti, ker izhaja iz subjektivne ocene človeka, ki ima tak ali drugačen prag tolerance.

do polovice z vami strinjam, da so bile vaše utemeljitve, ki ste jih danes tukaj navedli, točne. Ste pa nekaj zanemarili. Vedno je policist tisti, ki subjektivno odloča, ali bo izdal globo, ali je ta kršitev takšna razžalitev, da se odloči za takšen ukrep. Vedno. In se sprašujete, kako bo znal to oceniti. Če bo znal za sebe oceniti kot pooblaščena uradna oseba, bo znal tudi za drugega oceniti. Je pa napačno vaše razmišljanje, ko razmišljate, kdo bo v naslednji vladi minister za notranje zadeve, takšno bo obnašanje policistov. Bili ste 35, 40 let policist pa dobro veste, policisti delajo strokovno, profesionalno, v skladu z zakonom ne glede na to, kdo je minister. In slabo bi bilo, če bi minister vplival na delo policije na ta način, kot ste vi tukaj razmišljali. Res bi bilo slabo. Nedopustno je celo to. In takšno razmišljanje nima smisla pri sprejemanju zakonodaje. Policisti morajo spoštovati zakonodajo ne glede na to, kakšna je izjava ministra ali katerega od politikov. Tudi poglejte vašega poslanca gospoda Nemca, koliko pritiska na policijo s Twitterjem, s Facebookom in podobno. Ampak njegove izjave ne smejo vplivati na delo policije. Lahko je kritičen, lahko kot opozicijski poslanec kritizira policijo, ampak policija mora delati profesionalno, hitro in učinkovito, predvsem pa, kot sami veste, zakonito.

Policisti zelo redko pravzaprav subjektivno ocenjujejo. Pri prekrških, ali si pijan ali nisi pijan, razen pri javnem redu in miru, v redu; ampak pri prometu recimo imamo za to tehnične pripomočke. Potem, si se pretepal ali se nisi pretepal, je tudi znano dejstvo. Pri verbalnih deliktih, predvsem pri verbalnih deliktih, kot so kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, in seveda tudi pri prekrških pa je zadeva drugačna. In ravno tu je zakonodajalec pustil možnost, da se tisti, ki je bil tarča tega verbalnega delikta, odloči, ali bo neko zadevo preganjal, ali je ne bo preganjal. Če je nekdo, ki je tarča nekega napada, zaradi tega vznemirjen in ogrožen, mora to jasno povedati. In to ponavadi pove tako, da pokliče policijo in reče – tale me je pa oštel, zmerjal in me žalil in to škoduje mojemu ugledu. pa seveda je tisti triger, ki potem policista pripravi do tega, da izreče globo. In potem so jasno vsa pravna sredstva na voljo, od nekega ugovora

policistov, da subjektivno sam ocenjuje, kako se nekdo lahko bi počutil, ko so bile izrečene neke besede, zelo na vagi oziroma zelo zelo kritično. In o tem govorim. Drugače so pa dejstva jasna. Policisti vidi, da je nekaj bilo ukradeno, policist vidi, da je nekdo pijan, policist zazna, da se sam počuti slabo zaradi tega, ker ga je nekdo užalil; tukaj pa je hkrati v vlogi tistega, ki napiše kazen kot tudi lahko oceni, da je bil zaradi tega vznemirjen. In je tukaj popolnoma jasna zadeva. Ne morem pa jaz reči, da je moj kolega Jani Prednik bil vznemirjen, ker mu je nekdo

Državni sekretar želi besedo. Izvolite. in drugih stvari, slik in podobno. Pri javnem redu in miru pa ne moremo vseh kršitev zapisati v zakon, zato pri izvajanju nalog policije, pri zakonu o javnem redu in miru bo vedno policist subjektivno odločal, ali je prekršek bil storjen po zakonu o javnem redu ali ne. Zato pa je dana možnost zoper globo, če jo že izreče, tako imenovano sodno varstvo, da namesto policista o dogodku, o kršitvi odloči nekdo drug, se pravi drugi organ.

Potem hrup, glasba, ki jo zazna na samem kraju, tudi ni subjektivna ocena. Lahko je v določenem primeru, vendar zopet tukaj rabimo, pazite, tudi tukaj rabimo triger, nekoga, ki ga moti ta hrup, da to pove. In kaj smo imeli do sedaj? Da ni mogel policist sam ugotoviti te kršitve, če ni imel nekoga, ki bi ga nekaj motilo. Zdaj to spreminjamo, da bo policist lahko sam ugotovil, da sem jaz vznemirjen zaradi tega, ker me je nekdo poslal nekam.

V Sloveniji ni več kategorij državljank in državljanov. Vsi imamo enake pravice in tudi dolžnosti imamo. Se pa znajdemo v življenju na različnih položajih, včasih bolj v senci, včasih pa bolj na ogled vsem. Ko sem postala že dolgo nazaj in bila dolgo časa ravnateljica, sem vedela, da moram biti vzgled, kajti sicer me ne bi niti starši niti učenci resno jemali.

Zakaj mu zaupamo? Zaradi tega, ker mora biti strokoven in profesionalen. Vendar lahko učitelj tudi ni strokoven in profesionalen, takrat sledijo ukrepi delovne zakonodaje. Učitelj, ki pa je slekel hlače na Prešernovem trgu, ta učitelj pa je to storil v prostem času. Mislim, da nikogar v Sloveniji ni, ki lahko reče, da je bil ta učitelj takrat vzgled svojim dijakom. Poslanec Liste Marjana Šarca je ukradel sendvič, preden preden je šel na razpravo, v zasebnem času, pa je moral odstopiti. Pa je bil samo lačen in nervozen in je to potem obžaloval, pa vendar je moral odstopiti. Učitelju ni bilo treba. Ravnatelj, ki je v kabinetu varal svojo ženo s svojo učiteljico, in so to dijaki posneli, ni le odstopil, ampak je storil samomor. Glejte, tukaj pa se kaže, kako smo v različnih položajih. Državljani in državljanke lahko mirno hodijo po Ljubljani, poslance in poslanke pa nas fizično napadajo, mene konkretno so tako verbalno kot fizično z odrivanjem, kolege so pljuvali. Drugim grozijo z ubojem – ubij Janšu. Ali je za to kdo odgovarjal? To je najbrž bil kulturni performans. Ne le odrivanje s hokejskim prijemom, tudi večminutno teženje in grožnje sem doživela. Ampak ker sem poslanka, to moram prenašati; po vaše. Po drugi strani pa, če bi me kdo poškodoval in bi moj glas umanjkal, bi seveda bilo razmerje sil pri pri glasovanju lahko spremenjeno. To pa pomeni, da smo v posebnem položaju tudi poslanke in poslanci. Prejšnjo sredo se je zgodil napad na parlament, in to v času zasedanja. Poslanci tu pa smo bili talci. No, ne vsi. Čeprav sta zasedala dva odbora, ni bilo na koncu, ko je bilo najbolj vroče, nobenega poslanca SD, le redki, dva, trije od Levice pa nekdo od LMŠ. Gospoda Rudija Medveda, ki je govoril o represiji, pa ni bilo. Pred parlamentom so bili ranjeni policisti. In ni miru. Ni miru v zasebnem času. Predsedniku Vlade se očita druženje v zasebnem času, meni je Reporter očital pred leti, da sem se po nekem predavanju, na katerem je bil tudi Milan Kučan, rokovala z njim, kar je bilo čisto v skladu z bontonom. O bivšem predsedniku Vlade se širijo po Twitterju zapisi, da je klovn. Jaz mislim, da to nikamor ne pelje. Mi smo poslanci, poslanke in dejansko je to poslanstvo. Tudi v prostem času imamo obveznosti in zato smo v drugem položaju. Enako pa je tudi s policisti. Mislim, da je ravno v Združenih državah Amerike napad na policista obravnavan veliko huje kot napad na drugega državljana; pa vendar so Združene države Amerike s Amerike s svojo ustavo zgled nekega sistema, ki naj bi spoštoval pravice in kjer naj bi bili vsi enaki. Če govorimo o presoji policista, ali on presoja dobro ali ne, garancija za to je njegov poklic, njegov kodeks, njegova strokovnost. Lahko da se bo zgodilo, da bo kakšen policist napačno presodil, ampak tu imamo še vedno sodišče in pritožbo. Garancija za to pa je dosedanje delo policije, ki jo je treba pohvaliti, delajo zgledno. In res z velikim obžalovanjem lahko rečem, da so bili prejšnjo sredo ob nasilnih protestih ranjeni policisti. In mislim, da je to treba strogo kaznovati. Ne zaradi sebe kot osebe, ampak zaradi instituta poslanca in poslanke se mi zdi, da je treba institut braniti. Policist pa je branik varnosti. Če je poslanec in poslanka ali pa minister, državni sekretar branik pravilnosti demokracije, potem je policist branik varnosti. In mislim, da je treba res zaščititi institute, tukaj ne gre za ljudi osebno. Ko bom prenehala biti poslanka, bom – tako kot pravi neka znana angleška pesnica – počela tisto, kar mi bo všeč. Danes moram delati tisto, kar moram in kar je zgledno. In zato je treba institut braniti. Kljub napakam, ki jih lahko naredimo, moramo biti vzgled in moramo braniti te institute, tako institut poslanke, poslanca, učitelja, učiteljice in pa policista, policistke. Ta zakon bom podprla. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Amandma, ki ga danes obravnavamo k Zakonu o varstvu javnega reda in miru, je pravzaprav reakcija in poskus relativizacije komunikacijske prakse, ki se na Slovenskem uveljavlja v zadnjih mesecih. dvajset ljudi se združi, potem pa se junaško spravijo na enega samega, tistega, ki jim ni povšeči. Nikogar tudi ne moti, če je oni drugi ženskega spola. Na ta način baje izražajo svoj herojski državljanski odpor proti osovraženi oblasti. Meni se zdi, gospe in gospodje, da se v vseh teh razpravah v zvezi z osnovnim amandmajem in z njegovimi korekcijami in sedaj z amandmajem kolegov iz opozicije mi pravzaprav pogovarjamo o treh nadvse hvalevrednih človeških lastnostih o neumnosti, o samoljubnosti in o prilizljivosti. Najprej nekaj o neumnosti. Nekaj dni je od tega, kar sem se odločil nekoliko pretegniti noge izven Državnega zbora. In seveda spet ni šlo brez zdaj že ustaljene folklore. Ko sem korakal proti zahodnemu robu Trga republike, sta dva državljana začela jesiharsko vpiti – izdajalec. Obrnil sem se proti njima, korak usmeril proti njima, tudi onadva proti meni. Ko smo prišli na komunikacijsko bližino, sem vprašal, v čem je problem. In mi je eden izmed njiju v pogovornem, običajnem tonu razložil, da sem izdajalec zato, ker sem omogočil, da je Janša prevzel oblast. Pojasnil sem, da je Janša to, kar je storil, storil na podlagi volilnega izida. Da je volilni izid, ki ga je dosegla njegova stranka, daleč boljši od tistega, ki ga je denimo dosegla druga stranka na volitvah junija 2018. Ne bi si mislil, kakšno osuplost sem s tem povzročil. Oba sta pozabila zapreti usta. Razlagal sem naprej, da je moje stališče, da je aktualna alternativa obstoječi oblasti še bistveno slabša od nje, in da to svojo trditev gradim na lastni krivulji izkušenj, ker sem bil del vladne koalicije, ki je vladala od septembra 2018 do januarja 2020, in sem od znotraj videl vso nesposobnost, vso dezorganizacijo in vso volonterstvo. Imam informacije kot notranji udeleženec, ki so obsežne, ki so kvalitetne, ki so popolne, informacije, ki so v primerjavi z njunimi informacijami iz medijev nekaj povsem drugega. To ni bila več osuplost. Tisto, kar je sledilo, je bila popolna zaprepadenost. Ni se bilo mogoče kaj resno več pogovarjati, doživel pa sem to, kar sem v zadnjega pol leta že tudi ničkolikokrat tule po Ljubljani, standarden zaključek pogovora Mi si te bomo že zapomnili in boš že dobil svoje. Lahko si mislite, kako silno sem se prestrašil in kakšen pomen pripisujem temu. Toda nekaj, gospe in gospodje, je bistveno bolj pomembno. Neumnost je nevarnejši sovražnik dobremu kakor zlo, zato ker zlo lahko razkrinkamo, lahko ga, če je potrebno, tudi s silo preprečimo, zlo nosi v sebi vedno klico lastnega propadanja, zato ker pušča v človeku nejevoljo. Proti neumnosti pa smo brez moči. Ne z razkrinkavanjem in niti s silo se tu ne da nič doseči, nobeni razlogi tu ne veljajo. Dejstvom, ki nasprotujejo lastnim predsodkom, enostavno ni treba verjeti. Četudi so dejstva neizogibna, se jim je mogoče preprosto izogniti kot nepomembnim posamičnim naključjem. Pri tem pa je neumnež za razliko od zlega človeka sam s seboj do konca zadovoljen in lahko postane celo nevaren, zato ker se ga zlahka razdraži in on zlahka napade. Zato, gospe in gospodje, je potrebno veliko več previdnosti pred neumnežem kakor pa pred zlim človekom. Da bi vedeli, kako opraviti z neumnostjo, si moramo prizadevati razumeti njeno bistvo. Pri tem pa je eno zanesljivo. Neumnost ni okvara intelekta, neumnost je okvara človeškosti. To, da je neumnež pogostokrat trmoglav, nas ne sme zapeljati na pomisel, da je tudi samostojen. Ravno v pogovoru z njim občutimo, da sploh nimamo opravka z njim samim, z njim osebno, ampak s krilaticami in parolami, ki so nad njim zagospodarile. On je zaslepljen, zlorabljen v sebi lastnem notranjem pregnanstvu. In kadar neumnež postane tako brezvoljno orodje, bo sposoben storiti vsakršno zlo, istočasno pa bo nesposoben prepoznati katerokoli zlo. V tem leži tudi ta nevarnost diabolične zlorabe. Tako bodo ljudje vedno znova obsojani na propad. Vprašanje pa je, če je kaj takega v resnici možno prekrškovno sankcionirati, tako kot je tu zamišljeno v predlogu sprememb in dopolnitev zakona. Toda to je zgolj ena plat zadeve. Vse tisto, kar je bil povod najprej za amandma koalicije, potem njegovo spremembo in tudi zdaj za amandma opozicije, izhaja iz nezadovoljstva določenega dela državljank in državljanov. Kaj pa, če je, gospe in gospodje, tolikšno število nezadovoljnežev ustvarilo čisto navadno užaljeno samoljubje? Rumenilo, ki ga razširjajo tiskani mediji, senzacionalizem in trivialnosti, ki puhtijo iz vseh vrst ekranov, aroganca, ki jo propagirajo nevladne organizacije – pa imamo številne ljudi, agresivne, jezne, brezciljne, samoljubne, nabite z destrukcijo. Požar na internetu je mnogo večji in nevarnejši od požara na strehi kateregakoli objekta. Sicer pa imajo portali silno radi bombastične naslove, kakor denimo, Vžgal se je internet ali pa Gorijo družbena omrežja in podobno. Požarov ni brez ognja, ognja pa ni brez kisika. Podobno je z internetom, ki je za širjenje vseh vrst neukosti, zlobe, laži, neznanja in neumnosti isto, kar je kisik za ognjeno stihijo. Nič drugače ni z našo ljubeznivo samoljubnostjo, ki vsepovsod na čuden način ustvarja različne oblike srečnikov. Zarisal je tri krivulje z računalniškim programom, pa se ima za Evklida. Misli, da je drugi Hermogen, pa se ti razume na retoriko kot krt na astronomijo in vrešči neprijetne kot kokot, ki kavsa kokoš kot mož zakonski. Po naključju je preletel članek o pravičnosti kot poštenosti, pa se sam sebi zdi John Rawls. Sleherni ima svojo posebno samoljubnost, manj ko kateri ve, bolj je domišljav in predrzen, huje se košati in šopiri. In vsi najdejo skledo za svojo solato; čim večja je neslanost, tem več ljubiteljev si pridobi, saj so zmeraj ravno najslabši odmerki večini najbolj po godu. Ali je torej morda nezadovoljstvo, pogojeno iz samoljubnosti, mogoče omejiti s tako predlaganimi kaznimi, kot so tu, to prepuščam, gospe in gospodje, vaši osebni presoji. Samoljubnost pa ima sestro. Ta sestra, ki ji je močno podobna, se imenuje priliznjenost. Zakaj kakor samoljubje ni nič drugega kot božanje samega sebe, tako se prilizljivost dragomili bližnjemu. Dandanes je priliznjenost seveda precej razvpita. Toda pri kom? Pri takih, ki sami sebe domišljavo titulirajo z normalizatorji in preporoditelji. Seveda je tudi neka res škodljiva vrsta prilizljivosti, s kakršno spravljajo včasih zahrbtni zlobneži in porogljivci preproste kaline v pogubo. Toda ta nima z njihovo prilizljivostjo nič opraviti. Njihova izvira iz nekakšne dobrodušnosti in odkritosti ter je veliko bližje kreposti kakor njena nasprotnica robatost in čemernost. priliznjenost je arhetip oziroma osnova amandmaja, ki je tukaj vložen, dviga potrta srca, tolaži žalostne, spodbuja malomarne, oživlja otopele, ozdravlja bolne, miri razkačene, podžiga mladino k učenju in vedri starce. Priliznjenost skratka dosega, da je vsakdo sebi še bolj prijeten in drag, kar je vsekakor bistveno za osebno srečo. Kajti, kaj pa je bolj ljubeznivega, kakor če mula čoha mulo? Tako ima priliznjenost velik delež v toliko hvaljeni kulturi, še večjega v medicini in največjega v politiki. Z eno besedo priliznjenost je med in zabela vsemu političnemu življenju. Ko tako razmišljam, kaj je pravzaprav možno doseči z zakonsko dikcijo, ki potencialno lahko kaznuje brezprizorno divjaštvo, kakršnemu smo v interpersonalni komunikaciji priča v zadnjih nekaj mesecih, se mi poraja vprašanje, težko kot svinčena svinčena dilema, ali naj glasujem za ta predlog ali ne, ker gre seveda za drugo plat; tisto, kar je danes tudi že bilo omenjeno, na kakšen način se bo potencialno izglasovan in potem tudi na Ustavnem sodišču prestal predlog izvajal v praksi. Toda če je karkoli v prid temu, da se divjaštvo v javni komunikaciji s kateregakoli nivoja umiri na način, da bo tisti, ki bo divjal, tudi nekoliko plačal za to, potem sem vedno za tak predlog.

da naj ne žali opozicije s takimi definicijami, kot smo jim bili priča v tem traktatu, ker tole je pa bilo res

kolega Polnar žalil opozicijo. Govori o človeških lastnostih določenih skupin ljudi, ne pa, da bi kogarkoli posebej žalil. Postopkovno, Dušan Šiško. Jaz se bom pa vprašal drugače oziroma vse poslance bom vprašal, ali se vam ni zdel malo zaničujoč govor kolega Predraga, ko je rekel, da samo trije lahko razumejo ta zakon in lahko razpravljajo o tem zakonu. Tukaj bi se rajši vprašali, pa njega pozvali, da se opraviči. Je postopkovno in zato predlagam, da se točka kar prekine, ker samo trije tukaj razumejo ta zakon in tudi trije lahko samo razpravljajo in eden izmed njih je gospod Predrag, ki je tudi povedal. Hvala. Hvala lepa. Predlagam, da ne zapletamo razprave z brezpotrebnimi postopkovnimi predlogi. Zdaj seje ne bomo prekinili. Dejstvo je, da je to kolega Baković izrekel, zato ker ocenjuje, da so tukaj trije, ki so določene funkcije v postopkih po službeni dolžnosti izvajali, ampak mi bomo razpravljali o zakonu naprej.